Има новопостъпили питания за периода от 16 до 22 февруари 2018 г.: - постъпило е питане от народния представител Красимир Янков към Бисер Петков – министър на труда и социалната политика, относно политиката на доходите. Следва да се отговори в пленарното заседание на 2 март 2018 г. - постъпило е питане от народния представител Дора Янкова към Николина Ангелкова – министър на туризма, относно бизнес средата в сектор „туризъм“. Следва да се отговори в пленарното заседание на 2 март Писмени отговори за връчване от: - заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на въпрос от народния представител Полина Цанкова Христова;

Гьоков; - министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Георги Гьоков; - министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Георги Гьоков; писмен отговор от министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народните представители Георги Гьоков и Дора Янкова; - министъра на икономиката Емил Караниколов на въпрос от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов; Димов Иванов; - министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народните представители Георги Стоилов и Иван Иванов; - министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Иван Димов Иванов;

Кирилов; - министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Тодор Байчев; - министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Стоян Мирчев; писмен отговор от министъра на вътрешните работи Валентин Радев на два въпроса от народния представител Красимир Янков; - министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Николай

Николай Иванов; - министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Теодора Халачева; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Красимир Богданов; Богданов; - министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Борис Ячев.

Уважаеми господин Председател, господин Министър, уважаеми десетина депутати от ГЕРБ и почти никой от „Обединени патриоти“, и уважаеми български граждани! Вчера излезе информация, че фирма „Интерком груп“ купува „ЧЕЗ България“. Гинка от Пазарджик е регистрирала тази фирма през месец септември 2017 г., тоест преди няколко месеца, с капитал от 50 хил. лв. И Гинка от Пазарджик плаща 320 милиона евро за бизнес, който прави оборот над 1,5 млрд. лв. и засяга над 2 милиона български граждани и семейства! Вярно е, че живеем в пазарна икономика и всеки може да продава и да купува активи, но не живеем в дивашка държава. Не живеем в дивашка, но може би живеем в онази паралелна държава, за която от „БСП за България“ говорим вече година и половина

Когато Бойко Борисов продаде 33%, отново не чухте БСП. И сега ли ще мълчим?! Господин Сидеров, къде сте? Вие сте партньори в това правителство и не бих искала да споменавам какво сте говорили Патриотите от тази трибуна за ЧЕЗ, защото беше изключително крайно и минаваше всякакви граници. Но все пак Ваши са думите, че „с едни добри адвокати“ ще изгоните ЧЕЗ от България. Не одобрявахме тези крайности, но Ви ги припомням просто, защото отсъстващите патриоти днес сте част от това решение. Толкова ли държавата няма 320 милиона, за да си върне контрола върху националната сигурност защото става въпрос и за национална сигурност?! Не ми казвайте, че това не е модерно, че не е европейско, че това, което предлагаме от много време – държавата да стане собственик на ЧЕЗ, било антиевропейско, защото

на национална сигурност и на грижа за техните граждани; въпрос е на държавническо отношение. Уважаваме усилията на премиера Бойко Борисов да приобщим Западните Балкани към Европейския съюз. Подкрепяме го и както знаете всички работим заедно за приоритетите на Председателството, но настояваме категорично между две вечери да дойде в българския парламент и да дава отговори,

Ако има информация и мълчи, значи освен паралелна държава, имаме паралелно правителство и паралелен министър-председател. Ако няма представа за тази сделка, това означава, че задкулисието отдавна е превзело държавата и правителството няма никакво значение за него. По-лошо е, че чешкото правителството по този начин демонстрира отношение към българското и към българския министър-председател, който в момента е и начело на Европейския съюз. Затова от „БСП за България“ призоваваме омбудсмана на Републиката да заеме позиция как ще защитим правата на два милиона български потребители! Призовавам президента Радев: уважаеми господин Президент, става въпрос за национална сигурност – енергийната мрежа, енергийната сигурност е част от националната сигурност и във Вашите правомощия е темата „национална сигурност“. Моля да вземете позиция по този въпрос! Призовавам гражданското общество и всички български граждани – става дума за над два милиона български граждани, семейства и потребители.

но преди всичко това са бъл-га-ри! Тук няма никакъв оглед политическата им принадлежност, пристрастия или нашите партийни ежби! Става въпрос за бъдещето на тези два милиона българи, на тези семейства, които ще трябва да плащат някой ден сметките си за ток с въпроса: в чии джобове ще отидат тези пари, източени от българския народ? Призоваваме всички институции и гражданското общество като един да застанем този път, отново казвам, без оглед на политическите си пристрастия, и да кажем: не си даваме държавата, господин Борисов, нито на Гинка от Пазарджик, нито на който и да е този, който стои зад нея! И Вие, господин Борисов, носите персонална отговорност за бъдещето на тази сделка! Ние ще бъдем „против“ с всички юридически и политически средства. С помощта на гражданското общество и институциите ще се противопоставим на този най-ярък пример на паралелната държава в България!

Уважаеми колеги! Няма нужда да драматизираме, госпожо Нинова – аз също изразих опасения, зададох въпроси,

тази сделка ще мине през най-щателна проверка от КЗК и КЕВР, и не само – и от други институции. Така че няма нужда да ги призовавате, защото те ще си свършат работата. Няма нужда да омаловажавате срещите на премиера Борисов, защото те не са просто „някакви вечери“, за които Вие говорите. На въпросната вечеря в Белгия с премиера на Белгия са присъствали 12 лидери от Европейския съюз. Забележете, не 28 – 12 лидери от Европейския съюз! Единственият лидер от Балканския полуостров е Бойко Борисов и Вие трябва да се радвате за това или поне да не го омаловажавате по начина, по който го правите! (Шум и

Знаем как преди три-четири години имахме дефицит в енергетиката от 800 млн. лв. – тарифен годишен дефицит! Всяка година енергетиката губеше 800 млн. лв. и със съвместни усилия, както правим в енергетиката, с подкрепата на всички парламентарни групи решихме този въпрос в енергетиката. в енергетиката. Нека не се опитваме от енергетиката да правим политика! Нека не омаловажаваме успехите на премиера на тези високи форуми. Пак повтарям: 12 премиери присъстват на вечерята, един от които е нашият премиер – господин Бойко Борисов! Благодаря Ви. (Ръкопляскания Продължаваме с парламентарния контрол. Започваме с питане от народния представител Дора Янкова относно разработване на интегрирани програми за подкрепа на районите с неблагоприятни социално-икономически, демографски и географски характеристики. Не виждам госпожа Янкова в залата. Вторият въпрос е зададен от народните представители Ахмед Реджебов Ахмедов и Ихсан Халил Хаккъ относно рехабилитация на път

във връзка с наши проведени срещи с жители на община Исперих остро се постави въпросът за рехабилитацията на път ІІІ-702 Пристое – Подайва – Къпиновци – Лъвино – Исперих

В тази връзка нашите въпроси към Вас са следните: предвидени ли са средства за цялото ремонтиране на горепосочения участък и какви действия е предприело Министерството на регионалното развитие и благоустройството?

всички ние знаем, преминава интензивен трафик на тежкотоварни автомобили, превозващи инертни материали, земеделска продукция и материали за завода за фаянс и теракота в град Исперих. Изключително натоварен е не само от лекия трафик, образно казано, но и от тежкотоварни автомобили. Въпреки инвестираните ресурси и всички предприети действия, съществуващата конструкция не е в състояние да поеме тежкото движение, за което коментирахме, което води до силно компрометиране на асфалтовата настилка. Министерство на регионалното развитие и благоустройството, респективно Агенция „Пътна инфраструктура“, полагат усилия за подобряване цялостното състояние на участъка от път III-702 Пристое – Подайва – Исперих на територията на област Разград, като Пътната агенция е предприела конкретни

така наречените „договори за ТРП (текущ ремонт и поддръжка)“, изготвя технологичен проект за превантивен ремонт на участъка, който е с дължина 20 км – от км 2+000 до км 22+125. Ще бъде изготвен до средата на април месец технологичният проект, за който споменах. Експертите на Агенция „Пътна инфраструктура“ са изготвили задание за проектиране на стойност 80

с ДДС, в зависимост от това каква технология ще се предвиди. Технологията ще се зададе от разработвания понастоящем технологичен проект, за който споменах. След като проектът бъде одобрен от експертите на Агенция „Пътна инфраструктура“, Института по пътища и мостове и от Областна дирекция на МВР – Разград, въвеждането на временна организация на движение при извършване на текущите ремонтни дейности в участъка, ще се пристъпи незабавно, още в рамките на тази календарна година, към осигуряване на необходимите средства от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ и по договора за текущ ремонт и поддръжка пътят ще бъде основно рехабилитиран в рамките на 2018 г. Благодаря Ви.

това, което трябва да се направи в рамките на технологичния проект, ние да намерим тази възможност, в лятото най-късно, защото хората очакват това, което трябва да се случи. Пътят не е ремонтиран от 50 години. трафикът, за който казахте, наистина е такъв – суровините, които идват от пристанището до нашите предприятия, в същото време върви в обратната посока – готовата продукция, към пристанище Варна. Същото е и със земеделската продукция, защото Вие знаете, че в региона е развито силно земеделието и както вървят торове с големи камиони, така върви обратно и готова продукция, земеделска продукция. Аз ще Ви бъда много благодарен и от името на всички населени места, които обслужва пътят,

Благодаря, госпожо Председател. Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Халил, аз използвам правото на дуплика не да противореча на това, което казахте, а напротив, да потвърдя, че именно фактите, които изнесохте, са предпоставка ние толкова сериозно да се отнесем към въпроса. Дори не лятото, аз съм убеден, че април месец ще са готови колегите от АПИ с технологичния проект и да можем още в началото на месеца да стартираме с ремонтни дейности. Споменах осигурено финансиране от бюджета на Агенцията. Тук нямаме обществена поръчка. Използваме Договора за текущ ремонт и поддръжка. Само още малко допълнителна информация за област Разград: знаете, понастоящем път ІІ-49 Търговище

Разград – Варна. Миналата година – пълна рехабилитация за почти 1 млн. лв. Знаете, малък е участъкът, от 4,5 км. Разград – Кубрат – Тутракан – стартирахме миналата година с превантивните ремонти, тази година ще завърши пълната рехабилитация на отсечката.

Благодаря Ви, министър Нанков. Добри бяха новините. Следва въпрос от народния представител Любомир Бонев относно път III-623 Извор – Лобош – Земен. Заповядайте, господин Бонев.

Многократно е подаван от Областно пътно управление – Перник, за рехабилитация, също така е подаван и по Програма „Региони в растеж“, но до този момент няма извършена такава. Трасето е от изключително важно значение, свързвайки територията на две съседни общини – Земен и Ковачевци, на територията на Пернишка област. Пътният участък е част от обходната пътна мрежа на Радомирска, Ковачевска, Земенска община и област Перник и служи за превоз на хора и товари, осигурява връзка на град София и град Перник с туристически и отдихни дестинации – язовир Лобуш, Земенски манастир и поречието на река Струма.

Тук ще бъда малко негативен в отговора си най-вероятно. За изпълнението на основен ремонт на третокласният път, за който зададохте въпрос, III-623 Граница – Кюстендил – Жедна – Извор – Земен – Враня стена – Граница на област на територията на област Перник, е необходим значителен финансов ресурс, поради голямата дължина на участъка, над 45 км. Абсолютно сте прав, десетилетия не е ремонтиран основно пътят – кърпежи, палиативни ремонти. Агенция „Пътна инфраструктура“ не успя да включи в инвестиционната си програма не само този, но и редица други обекти на територията и на област Перник, и на цялата страна, поради дългогодишното, дългосрочното недофинансиране на пътния сектор, на националната пътна система. Понастоящем приходите от винетки са недостатъчни за поддържането на пътната мрежа, а още по-малко – за бъдещи инвестиции. До изграждане и въвеждане на тол системата пътната администрация ще продължи да планира ремонтните дейности на републиканската пътна мрежа в условията на ограничени бюджетни средства и ще прави приоритизация както по интензивността и натовареност на пътните участъци, така и по тяхната категоризация – ремонти по първокласни, по второкласни и третокласните, на трето място, за съжаление. Тази година приоритетен обект на територията на област Перник ще бъде ремонтът на път I-1, в участъка от бензиностанция „Лукойл“ до пътен възел Даскалово, поради високата интензивност на движение. Аз съм говорил от тази парламентарна трибуна по темата, високата интензивност не само в пиковите часове, но и в празничните дни, уикендите и образуването на задръствания. Ремонтните дейности ще включват освен подобряване състоянието на отсечката, имаме да довършваме ремонт, който започнахме миналата година в участъка на София област по протежение на път І-1, това е изходът през Владая за Парник, за пътен възел Даскалово. Също така, освен ремонтните дейности, ще изпълним и реверсивно движение чрез светофарни уредби за облекчаване именно на трафика в пиковите часове и в почивните и празнични дни. В момента се провежда и процедура по Закона за обществените поръчки. Надявам се в рамките на 15-20 дни да приключим с тази процедура за избор на изпълнител за рехабилитация на пътя ІІІ-1003

Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Думата за реплика има народният представител Любомир Бонев. Заповядайте. Госпожо Председател, уважаеми народни представители! Господин Министър, наистина новините не са добри. Както в изложението казах, експлоатационните срокове на пътя са изтекли през далечната 1981 г. Видно от Ваш писмен отговор от 08.08.2017 г. за път III-623 са извършени следните ремонтни работи:

Това изцяло доказва, че пътят в момента е в много лошо състояние и непрекъснато се правят частични ремонти, ремонти на парче. Господин Министър, републиканската пътна мрежа на територията на Пернишка област, трети клас, е с дължина 574 км. Рехабилитираните пътища от тази мрежа са приблизително 47 км, тоест 10% 10% от общата пътна мрежа. В този случай не е ли редно ползващите републиканската пътна мрежа на територията на Пернишка област да плащат 10% от цената на винетката? Това ми е въпросът. Господин Министър, иска ми се да вярвам във Вашето отговорно отношение, загриженост и съпричастност към проблемите на жителите на тези изключително малки общини – Земен и Ковачевци, и съм убеден във Вашата готовност и възможност да извършите необходимото за подобряване на пътната инфраструктура в двете общини. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Бонев. Заповядайте за дуплика, министър Нанков. Благодаря Ви, госпожо Председател. Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бонев, да, съгласявам се с всичко, което изложихте и като фактология, и като проблеми. Знам, че абсолютно добронамерено и искрено задавате въпроса и с надеждата да намерим решение, но не така само републиканската пътна мрежа на територията на двете общини. На територията на 265

на пътя е изтекъл. Оттогава нямаме основен ремонт, тоест ние страдаме от системен проблем в пътния сектор – системно недофинансиране, и не само за конкретния участък. След малко ще отговоря и на госпожа Сидорова за републикански третокласен път в област Габрово. Десетки, стотици са тези участъци в недобро, да не казвам – в трагично състояние. Именно поради факта, че имаме системен проблем в пътния сектор, ние търсим и намираме системното решение с въвеждането на тол таксите и електронните винетки,

може би според Вас и понастоящем, поради недоброто планиране на ремонтните дейности по републиканската пътна мрежа, това може да е вторичен проблем, но хроничният недостатък на финансов ресурс е системният проблем, който ще решим

372+240 в района от Свиленград към Капитан Андреево е затворен от няколко години заради свлачищни процеси. Преди две години община Свиленград направи дублиращо трасе с основа от трошен камък на базата на съществуващото платно от стария път I-8. Движението обаче е изключително затруднено. Налага се да се направи профилиране, асфалтиране и отводняване. Този път свързва три села с общинския център Свиленград и е единственият алтернативен път за преминаване на моторни превозни средства, ако бъде затворена Автомагистрала „Марица“ в участъка от Свиленград до Граничния Граничния контролно-пропусквателен пункт Капитан Андреево. Освен това той се ползва от изключително много хора, които се занимават с лозарство и селскостопанска дейност, от спедиторски фирми и от тези, които от селата работят в общинския център.

добре.

и специфичните геоморфоложки условия, характерни за коритото на река Марица, както и интензивността на движение в участъка на тежкотоварни превозни средства, както споменахте във въпроса си. В резултат на свлачищните процеси пътното платно е нагънато и пътят в цитираната отсечка е прекъснат. Участъкът е вписан в регистъра на свлачищата в Република България, преминал е през процедура за приоритизиране на свлачищата в страната и съгласно утвърдената методика за оценка е включен под № 1 под № 1 като приоритетност в списъка на приоритизираните свлачища, изготвен във връзка с процедурата за финансиране на свлачищни дейности по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.

датата на сключване на договора. След приемането на работата, веднага след това стартираме с избор на изпълнител, тоест на строител. Отново възлагаме тръжна процедура. Надявам се това да стане още в края на месец май, ако няма обжалване по процедурата за проектиране и авторски надзор. Точните параметри на строително-монтажните и ремонтни работи, както и дължината на пътния участък, в който те ще се извършват, ще бъдат ясни с приемането на проекта на Експертния технико-икономически съвет в Агенция „Пътна инфраструктура“. Срокът за подаване на проектното предложение по Оперативната програма е до 28 юни 2018 г., тоест в рамките на тази календарна година ще имаме финансиране и ще възложим. Ако няма обжалване, ще стартираме и ще завършим

Благодаря на господин Нанков за изчерпателния отговор. Разбирам, че ще бъде ремонтирано трасето на път I-8, а не дублиращото трасе. трасе. Надявам се това да стане поне до началото на зимния период 2018 г., защото за всяко село, за да бъде живо то, са необходими навременни услуги – както в здравеопазването, така и в социалната сфера.

Желаете ли дуплика, господин Нанков? Не. Продължаваме с въпрос от народния представител Кристина Сидорова относно ремонт на републикански път III-403, участъка от село Агатово до село Крамолин, община Севлиево, област Габрово. Заповядайте, госпожо Сидорова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми министър Нанков, състоянието на републикански път III-403 в участъка от Село Агатово – село Крамолин е повече от лошо. Пътната отсечка не е ремонтирана повече от 30 г. Преди 4 г. беше извършен частичен ремонт на довеждащия път до село Агатово. Оттам нататък дупките или по-точно – кратерите, защото това даже не са дупки, а кратери, останаха. Отсечката е част от обходен път Севлиево – Крамолин и е единствената за населените места в района. А те хич не са малко. Пътят води до туристическите забележителности „Крушунски водопади“ и няколко село Крамолин се намира и средищно училище, както и детска градина, което се посещава от децата от околните населени места. Всеки ден тези деца минават през подобието на път, защото това не прилича на път. В тази връзка Ви моля за отговор: какви са най-кратките срокове, в които може да започне ремонт на визирания пътен участък? Има ли предвидени средства за рехабилитация и ремонт на пътния участък между село Агатово и село Крамолин, община Севлиево, област Габрово? Надявам се, че няма да ми отговорите отново за тол таксите, защото това ще бъде n-тия път, който ще оправяме с тол такси. Ако пък това е панацеята, то в момента, в който се въведат тол таксите, ще очаквам първите пътища, които ще ремонтирате, да са в нашия регион. Благодаря, госпожо Сидорова. Господин Министър, моля да отговорите на очакванията на госпожа Сидорова и да кажете с какви средства ще оправите пътя.

второкласния път между Севлиево и Габрово, няма да спомена, тъй като това са ремонтни дейности, които стартирахме миналата година и ще продължим да извършваме и през 2018 г. За пътя

път III-403, особено на входа на село Крамолин. Пътят е в изключително тежко състояние. Знам за какво иде реч. За „Крушунските водопади“ не се безпокойте, има алтернативен маршрут

Да говорим за туризъм и обходни пътища – вярвам, че това беше в сферата на шегата и няма да обърна внимание на тази Ваша реплика. Относно тол системата – предполагам, че в момента, в който заработи, генерирани толкова много средства, че всички пътища едновременно ще започнат да се ремонтират; ще има работа и за бизнеса, и пътищата ще бъдат ремонтирани, и областите. Няма да се караме, а всички ще бъдем с хубави пътища. Благодаря, госпожо Сидорова. Желаете ли дуплика, господин Министър? Благодаря за Вашето участие в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпрос към Владислав Горанов – министър на финансите, който ще отговори на въпрос от народния представител Жельо Бойчев относно мерките за отстраняване на проблемите в системата за контрол на търговията с горива. Заповядайте, господин Бойчев, да зададете Вашия въпрос. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Една от най-шумно прокламираните тези и успехи, които заявява Вашето правителство, господин Горанов, е противодействието на контрабандата и борбата със сивата икономика. Знаете, че парламентарната група на БСП настоя докладът на ДАНС относно извършената проверка как функционира информационната система, която трябва да следи търговията с горива в България, да бъде разсекретен. Получихме това съгласие. Знаете, проведе се дебат в залата. Само искам да припомня какви бяха изводите от доклада на ДАНС на база извършената от тях проверка. Информационната система на Агенция „Митници“ е уязвима към въздействие. След анализ на хард диска на операторската машина се констатираха значителни технически проблеми, които поставят под съмнение достоверността и точността на данните. Признаците, че съдържанието, съхранявано на магнитен носител, е изтрито, съществува заплаха за финансовата и икономическата сигурност на страната. Налице са признаци, че служители на Агенция „Митници“ са изменили съдържанието с цел прикриване на извършвани манипулации в системата. Всичко това, господин Министър, не го твърди БСП. Всичко това са цитирани изводи от доклада на Държавна агенция „Национална сигурност“. На проведеното изслушване, което стана в Народното събрание, се опитахте да ни убедите, че това са технически проблеми. Аз не приемам това. Контрабандата не може да бъде технически проблем. Контрабанда има само, когато е налице покровителство от най-високи административни и политически нива.

от най-основните препоръки и изводи от доклада на ДАНС продължават да не бъдат изпълнявани? Едва ли може да има по-значим въпрос от този, който гарантира приходната част на бюджета. Знаете, че приходите от акцизи са над

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Бойчев! Колегите от Министерството са ми подготвили отговор, но съм провокиран от репликата, че темата не е техническа и политическа, и ще използвам времето за по-различен стил на отговор. Безспорно, ако говорим за политика, свързана с намаляване на сивия сектор и борбата с контрабандата, израз на подобна политическа воля е самото съществуване на системата БАЦИС. години да са констатирани някои уязвимости, които дават потенциална възможност за нестабилна работа на системата, тя е единственият ресурс, който дава възможност да се намали корупционният натиск върху системата без човешка намеса. Тя беше изградена именно по времето на управлението на правителството на ГЕРБ, като ясно желание да се създаде всичкият възможен инструментариум за намаляване на възможностите за контрабанда на горива или по-скоро избягване възможността за плащане на акциз, в резултат на което и на ДДС. Ще Ви прочета предприетите мерки във връзка с деветте бележки, които

януари, че всъщност експерти на Агенция „Митници“ са търсили помощ от Държавна агенция „Национална сигурност“ много преди да излезе докладът, който е поръчан от прокуратурата по образувана проверка. В резултат на направените анализи на възникнали технически проблеми и на база полученото в Агенция „Митници“ становище от експерти на ДАНС, включващо анализа на администрирането и работата на интегрирани комуникационни устройства за наблюдение и контрол (ИКУНК), и начина за предоставяне на данни от тях към модул „Измервателни устройства“ в периода на експлоатация на БАЦИС от митническата администрация са предприети следните мерки: внедрена е в експлоатация система за наблюдение на работата на отделните сървъри, която изпраща нотификация до определени служители при възникване на технически проблеми;

изградена е система за мониторинг с цел да се наблюдава наличието на мрежова свързаност и състоянието на оперативната система на всеки ИКУНК; подобрен е механизмът за контрол на инсталираните версии на всеки ИКУНК; подменени са всички станции, които са с операционна система Windows XP, създаваща предпоставки за несанкциониран достъп; премахнати са приложенията за комуникация на работните станции, от които се се осъществява отдалечен достъп до ИКУНК; внедрено е техническо решение за достъп до всеки отделен ИКУНК с различна автентификация, в което паролите са заменени със сертификати за достъп; оптимизирана е оперативната база на модул „Измервателни устройства“ в БАЦИС, а данните са прехвърлени в хранилище за данни data warehouse; изработени са 14 нови макети на справки в Data Warehouse по отношение на данните, сигнал, че времето е изтекло.) Няма да ползвам дуплика, госпожо Председател. Предефинирани са редица функциониращи справки с цел привеждането им в съответствие с акцизното законодателство; регламентиран е ред, начин и форма на изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103, ал. 1 от Закона за акцизните и данъчни складове; актуализирани са алгоритмите, по които сработват идентифицирани рискови събития, свързани с данните в този модул; извършена е миграция на модулите на БАЦИС към новите версии на сървъра на приложението JBoss Application Server, версия 7, сървъра на базата данни и Informix Dynamic Server, версия 12 и Java 1.7. В рамките на проекта беше извършено обновяване на всички ИКУНК и реализиране на миграция към JBoss 7; изготвени са информационни табла с диаграми за управленски нужди и средства на IBM Cognos; реализирана е и интегрирана в БАЦИС система за мониторинг Zabbix, чрез която се следи работоспособността на сървърите на БАЦИС и на ИКУНК; извършен е одит за състоянието на информационната сигурност от експерти на Майкрософт. Направените препоръки се изпълняват съгласно плана, изработен от същите експерти; въведен е механизъм за достъп до работната станция на служителите единствено чрез електронен подпис чрез инструментите на MS Active Directory; наложени са политики за контрол на работните места, до които има достъп определен служител; наложени са политики за ограничаване и използване на софтуер, до единствено необходимия такъв; наложени са политики за ограничаване на достъпа до интернет на служителите; преконфигурирана е инфраструктурата на Агенция „Митници“ по начин, неразрешаващ тунелирането на зловреден трафик през деня; въведена е система за наблюдение на трафика, идентифицираща заплахи и зловреден код; въведени са политики за използване на некомпрометирани и сигурни криптографски средства при използване на уеб услуги и уеб системи на Агенция „Митници“ от външни потребители икономически оператори и граждани; в изпълнение е и Проект за изграждане и централизиране на единна система за идентификация, оторизация и контрол на достъпа на вътрешни и външни потребители на информационната система на Агенция „Митници“; проведена е обществена поръчка и е сключен договор за изграждане на цялостна интегрирана система за защита от зловреден Междувременно „Информационно обслужване“ от лятото на миналата година е поело техническата поддръжка на БАЦИС и се надявам, че с тяхната експертиза ще допринесат допълнително за стабилизиране на тази изключително сложна и многомодулна

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, ясно е, че електронните информационни системи са прегради или препятствия, или би трябвало да бъдат такива, срещу контрабандата и злоупотребата в дадения случай – търговията с акцизни стоки. стоки. Големият проблем обаче, който се явява след изводите от проверката на ДАНС и остава за всички народни представители и за българското общество, е, че когато изграждаш информационна система, когато внедряваш тази информационна система, става ясно, че има манипулации в нея и тя позволява да има манипулации, от определено може би най-високо административно ниво на опериране на тази информационна система, единственият извод, който мога да направя, е, че целта не е борба с контрабандата и корупцията. Единственият извод, господин Министър, и това е много сериозно, който аз правя, е, че целта е контрабандата и корупцията да бъдат организирани и централизирани. Това ще означава, че само тези, които имат достъп до системата, на най-високо ниво, ще могат да казват кой или на кои

за да се гарантира постоянният обем, Вие казвате, че използването на един и същи потребител с най-високи права, с една и съща парола за отдалечен достъп, от тези 340 точки към 3 януари 2018 г. само 47 са извършили необходимите препоръки. Нали разбирате, че дори само една да има,

защото нямам друго обяснение толкова време да има пороци в тази система и да не бъдат отстранени от 2016 г., или другото – не ми се иска да го приема – че Вие сте знаели за това и става с Ваше съгласие. Няма друго обяснение защо една от най-важните информационни системи, която трябва да гарантира търговията с акцизни стоки и приходите в бюджета от 2016 г., когато са констатирани тези проблеми, до момента те не са решени. За мен лично не би трябвало държавата да има друга, по-важна задача от това. Надявам се това, което изразихте от трибуната, да го изразите и да убедите Вашите колеги от парламентарното мнозинство да подкрепят нашето предложение за анкетна комисия, която да изясни всички тези въпроси и от внедряването, и цялостното функциониране на тази система.

Продължаваме с въпросите и питанията към Теменужка Петкова, министър на енергетиката. Тя ще отговори, първо, на питане от народните представители Таско Ерменков, Иван Генов и Васил Антонов относно политиката в областта на ядрената енергетика.

направя кратка ретроспекция на събитията от последните няколко години, които, смело мога да кажа, че коренно променят тенденциите и позицията на световната общност в областта не само на енергетиката, но и на индустрията като цяло с цел съхраняването на нашата природа. Първо, решение на Парижката конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН от месец септември 2015 г. решение за ожесточаване на мерките за замърсяване на околната среда в борбата срещу климатичните промени.

Европейският съюз, страните членки с 20 гласа „за“ и 8 „против“ вземат решение за изпълнение на решението от Парижката конференция. Това води и до разработване на пътна карта за извеждане от експлоатация на топлоцентралите, работещи на въглища

Ще положим всички усилия за получаване възможност за дерогация, тоест отлагане на извеждането на нашите топлоцентрали, но едно са нашите желания, друго са резултатите, които може да се постигнат. Защото тук става въпрос за някаква злонамерена атака срещу българските топлоцентрали, тук става въпрос за световен процес. На трето място, след решението на Арбитража, преди повече от година ние вече сме платили основното оборудване с с дълъг срок на експлоатация два комплекта за два хиляда мегаватови блока. Това оборудване вече стои на площадката на „Белене“ и чака нашето решение за неговата реализация.

не бих я категоризирал по-грубо, там има и ясни сигнали кой е изгодният вариант за България за изграждане на нови мощности.

автомобили с електрозахранване и спиране на производството на автомобили с вътрешно горене. Проста сметка: 500 хиляди автомобила при нормален преход означава необходимостта от един хиляда мегаватов блок.

няма. Нашият въпрос е: каква е политиката на Вашето министерство в областта на атомната енергетика?

в управленската програма ясно са очертани приоритетите в сектор „Енергетика“, в това число и целите и мерките, касаещи запазването и развитието на ядрената енергетика. Едни от основните цели, заложени в програмата, са удължаване срока на експлоатация на V и VΙ блок на АЕЦ „Козлодуй“, както и повишаване на мощността на V и VΙ блок на 104%. Както знаете, дейностите на АЕЦ „Козлодуй“ по продължаване на срока на експлоатация на V и VΙ блок са разчетени в два основни етапа. Първият етап е комплексното обследване и оценка на остатъчния ресурс на оборудването и съоръженията на блокове V и VΙ на АЕЦ „Козлодуй“. Този етап е реализиран в периода 2012 – 2014 г. Вторият етап е изпълнение на програмата за подготовка за продължаване срока на експлоатация на V и VΙ блок. Вследствие на изпълнение на тези дейности в срок и пълнота, на 3 ноември 2017 г. председателят на Агенцията за ядрено регулиране връчи лицензията за удължаване на експлоатацията на V блок на V блок за нов 10-годишен период. Изводите от направените анализи сочат, че няма ограничения за безопасната работа на блока за период до 2047 г. С даването на лицензията се дава право на АЕЦ „Козлодуй“ да експлоатира V блок 10 години – максималният срок съгласно националното законодателство. До 2047 г. предстои Атомната централа да кандидатства още два пъти за следващи лицензии. По отношение на VΙ блок на АЕЦ „Козлодуй“ всички дейности по втория етап се изпълняват съгласно сроковете, заложени във времевия график на проекта. До края на 2018 г. ще бъдат предадени на Агенцията за ядрено регулиране всички необходими документи за удължаване на лицензията му за експлоатация. Проектът за повишаване на мощността на реактора до 104% се изпълнява успешно като през месец ноември 2017 г. беше завършен етап от плановите изпитания за работа на повишена мощност. На V блок предстои реконструкция на цилиндър високо налягане на турбината, като е планирано дейностите по повишаване на мощността да завършат през 2019 година. Друг основен приоритет в енергийната политика по отношение на ядрената енергетика е безопасното управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, в това число изграждането на национално хранилище за погребване на ниско и средно активни отпадъци.. В тази връзка на 29 август 2017 г. държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ официално стартира изграждането на националното хранилище за ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци. Изграждането на националното хранилище е залегнало и в Актуализираната национална стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивни отпадъци до 2030 г. и представлява ангажимент на българското правителство пред Европейската комисия. Международен фонд „Козлодуй“ финансира безвъзмездно проекта чрез Европейската банка за възстановяване и развитие, а стойността на първия етап от изграждането на хранилището е 71 млн. 820 хил. евро. Строителните работи по първия етап се очаква да приключат през 2021 г. г. Управленската програма на нашето правителство в областта на ядрената енергетика е заложена и още една цел, а именно анализ на възможностите за използване на придобитото оборудване с дълъг цикъл на производство за изграждане на Атомната електроцентрала на площадка „Белене“. Както знаете, такъв анализ беше възложен на Българската академия на науките. Считано от месец ноември 2017 г. този анализ вече е факт и е публично достъпен. Вие споменахте, уважаеми господин Генов, че този анализ е много обширен, включва анализ на проекта от всички гледни точки, от всички посоки, но това, което смятам и което визията и на правителството, е, че този доклад е една много добра база, една много добра отправна точка за стартиране на дебат, за стартиране на дискусия, свързана с наистина най-рационалното и най-оптималното и защитаващо в максимална степен интересите на България – развитие на този проект.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

Уважаема госпожо Петкова, това, което чухме, в известна степен е твърде смущаващо. Наистина времето е недостатъчно в едно питане да съберем цялата информация какво става с българската енергетика, но реално времето, което коментираме по отношение на АЕЦ „Белене“, е твърде малко и обезпокоително. Първо, колегата колегата даде ясна картина, но ние имаме няколко притеснителни неща. В Комисията по енергетика господин Валери Николов коментира, че нямаме ядрена стратегия и доклада, който е даден за АЕЦ „Белене“, всъщност касае само АЕЦ „Белене“, а не касае ядрената стратегия. Така че е наложително да бъдат направени такива разисквания в залата и то конкретно по отношение на АЕЦ „Белене“.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

Проекта „Белене“, с неговото минало, настояще и, надявам се, бъдеще. Както и Вие отбелязахте, тук става въпрос за един проект, който повече от 30 години стои в публичното пространство и остава нерешен, на практиката каква ще бъде неговата съдба? Правилно отбелязахте, че този проект се развива още през 80-те години. Проектът е спрян 1990 г. при наличие на изградена площадка, при наличие на доставено оборудване, при наличие на всички лицензионни процедури, които е трябвало да бъдат извършени. Впоследствие това оборудване, както всички знаем, беше продадено за жълти стотинки обратно. Смятам, че тази грешка от миналото не бива да я допускаме и всички, с общи усилия трябва да направим така, че това наистина да не се случи. Освен, че в своя доклад Българската академия на науките прави анализ и разглежда различни сценарии по отношение на това как по най-добрия начин да се използва оборудването за АЕЦ „Белене“, как по най-добрия начин да се оползотворят тези активи и разходи, които са парите на българските данъкоплатци, които са направени до този момент, Българската академия на науките прави един извод, който считам за абсолютно резонен. Българската академия на науките казва, че „най-лошият сценарий е да не се предприема нищо в тази посока“. Споделям този извод и наистина смятам, че това е най-лошият сценарий. Все пак не бива да забравяме, че за да стигнем до плащането на оборудването в края на 2016 г., българската държава, бюджетът предостави безлихвен кредит на Министерството на енергетиката през бюджета на Министерството на енергетиката да може НЕК да плати тази част от задължението, за което бяхме осъдени от Международния търговски арбитраж. Този заем е безлихвен, но не значи, че не трябва да се връща. Той трябва да се върне най-късно до 2023 г. Националната електрическа компания няма как да да върне този заем до тогава, ако няма известно развитие на този проект или поне да се знае каква е посоката. Пак ще си позволя да апелирам и към Вас, и към всички компетентни хора в областта на ядрената енергетика в България: с общи усилия да направим наистина един много смислен дебат. Дебат, от който да стане ясно какви са плюсовете, какви са минусите, какви са рисковете и за енергийната ни система, какви са възможните негативни сценарии и в едната, и в другата посока, и възможните позитивни сценарии, за да можем да вземем наистина едно решение с консенсус. един такъв проект може да се реализира единствено и само на базата на широк консенсус. Затова смятам, че когато става въпрос за важни неща в българската енергетика, Вие вече сте го доказвали, успяваме да намерим

да вземете отношение по него, защото в крайна сметка това, което чухме, повече бяха организационни мероприятия, които са предприети, но не и визия, политика, която трябва да бъде проведена от Вас, което е и Вашето задължение по чл. 4, ал. 1 от Закона за енергетиката. Адмирираме Вашето желание за провеждане на широка дискусия по темата „Ядрена енергетика“ в парламента смятаме, че наистина е хубаво тук, в тази зала, да се постигне консенсус за бъдещето на ядрената енергетика в България, което включва и V, и VΙ блок „Козлодуй“, включва и АЕЦ „Белене“, но включва и бъдеще, което не приключва през 2047 г., а продължава и след това, тоест трябва да мислим какво правим със заместващи блокове в „Козлодуй“, когато му дойде времето. Какви са възможностите за изпълнение на изискванията на Европейската комисия по отношение на нисковъглеродната – те вече се борят и за беземисионна енергетика? Вие много добре знаете, че единствената алтернатива за момента, при наличието на съвременните технологии, е ядрената енергетика, защото няма друга базова беземисионна енергетика в момента. В тази връзка, госпожо Министър, ние от парламентарната група на „БСП за България“ внасяме в Народното събрание искане

предполага и някаква предварителна работа, която трябва да бъде свършена от правителството. Ние тук можем да формираме мнения, можем да приемаме решения, но политиката я провеждате Вие и тази работа трябва да бъде свършена от Вас, да постигнем този консенсус, за който се борим и в крайна сметка, използвайки актуалността на момента, ако все пак няма какво да правим това оборудване, нека да го предложим на Гинка от Требич, може да има пари да го купи и него. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Ерменков.

е постъпило Искане за провеждане на разисквания по питане № 854-05-4 от 31 януари 2018 г. и Проект за решение по питането, зададено от народните представители Таско Ерменков, Иван Генов и Васил Антонов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политиката в областта на ядрената енергетика. Предложението и Проектът са подписани от 68 народни представители, изпълнено е изискването на чл. 105, ал. 1 от Правилника, повече от една пета от народните представители да направят предложение за провеждане на разисквания по питането. На основание чл. 105, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание насрочвам разискванията по питането и гласуване на Проекта за решение за следващото заседание, определено за парламентарен контрол. Благодаря Ви, госпожо Министър, за участието в днешния парламентарен контрол. Ще Ви очакваме другата седмица за разискванията. Продължаваме с въпроси към министъра на вътрешните работи – господин Валентин Радев. Първият въпрос е от народния представител Румен Гечев относно ДДС измами, установени от Министерството на вътрешните работи. Заповядайте, уважаеми господин Гечев. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми колега Радев! Моят въпрос е следният: колко са установените от МВР измами с данък добавена стойност в особено големи размери,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Гечев! В резултат от работата на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ през 2012 г. имаме 24 досъдебни производства, тук включваме и разследвания по чл. 321 от Наказателния кодекс; 2015 г. – 14; 2016 г. – 14; и 2017 г. – 12. За периода от месец юни 2013 г. до месец февруари 2015 г. Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ не може да предостави информация, тъй като не е била в структурата на МВР. С влизане в сила за изменение на Закона за ДАНС Държавната агенция „Национална сигурност“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ е извадена от структурите, както знаете на Министерството на вътрешните работи и присъединена към Държавната агенция. След това с изменение на Закона за МВР,

и във връзка с чл. 225 и чл. 226 от Наказателния кодекс. Това е от Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“. Главна дирекция „Национална полиция“ – установеният брой регистрирани случаи в резултат на нейната работа само по чл. 225, става въпрос за суми в особено големи размери в Наказателния кодекс. В Главната дирекция „Национална полиция“ и Столичната дирекция на МВР, и областните дирекции на Министерството в страната са регистрирани следните случаи: за 2012 г. – 67 случая;

2016 г.– 131 случая; и 2017 г. – 132. Информацията включва, както регистрирани случаи за престъпления, така и образувани досъдебни производства. Благодаря

Благодаря Ви. Уважаеми министър Радев, много неочакван е Вашият отговор. Аз Ви попитах съвсем конкретно: кои са юридическите лица, при които българската държава е довела до край цялата процедура? Министерството на вътрешните работи не може само да отчита някакви бройки, които се увеличават последните години. Ще Ви препоръчам, вероятно ще има следващи въпроси, какво прави държавата, в това число Министерството на вътрешните работи Вие следите ли тези процедури, които отиват по-нататък в съдебната система и какви са резултатите? Защото резултати няма! Отговорни международни институции, в това число „Transparency International“ вчера ни класира не първи в Европейския съюз, ужасяващо е, а първи в целия европейски континент по корупция, а корупцията включва точно кражба на ДДС и неплащане на акцизи, което също е индиректна кражба. Вие въобще не отговорихте конкретно на моите въпроси и не посочихте нито едно юридическо лице. Затова ще Ви дам един пример. Примерът е следният: главен секретар на МВР – 2013 г., ще Ви дам случая и ще Ви помоля да проверите, прави следния извод – МВР и НАП четири години покривали група за ДДС измами. Става дума за фирми в Пловдив, създаден според главния секретар на МВР „институционален чадър“ за 10 млн. лв. и издирват още 30 млн. лв. – става дума за 40 млн. лв. Тъй като е конкретен случай, ще Ви помоля да проверите и да ни докладвате тези юнаци в кавички от МВР и от НАП на какъв етап на съдебни процедури се намират, какви дисциплинарни мерки са приети срещу тях, след като тогавашният главен секретар на МВР казва, че МВР и НАП четири години са прикривали източване на ДДС в десетки милиони? милиони? Ще намерим друг начин да попитаме, да направим и разисквания в пленарната зала, но очевидно това е сериозен проблем на българската държава, който вероятно не е от вчера.

и ще Ви кажа защо, ако искате. Аз мисля, че знаете. Информацията е водена за досъдебни производства и какво се случва от там нататък се предоставя единствено и само с разрешение на прокуратурата. Аз няма как да Ви кажа какво се е случило по тези измами, само изброих отговорността на Министерството и какво се е случило в статистиката. Вие сте абсолютно прав, че тези „наглеци“, както ги нарекохте, и другите и защото, аз като Вас също знам, че това са, по памет, може да не съм прав, но около половината от приходите са от ДДС в бюджета, така че това е огромен проблем и, ако го има и съществува, аз Ви изцитирах само това, което… и случаите, до които ние стигаме, какво се случва натам в държавата, моля Ви попитайте прокуратурата. Подготвил съм се да Ви отговоря защо не мога да назова и лицата, за които Вие питате. Там във въпроса пише: юридическите лица да ги назова. Няма да го направя, защото Законът не ми позволява. Ако искате, мога да Ви дам точно защо,

господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Последните години наблюдаваме драстични прояви на детска престъпност. От 2017 г. имаме 6033 извършени противообществени прояви и престъпления от деца, а 2749 са новозаведените на отчет в Детска педагогическа стая. От началото на 2018 г. бяха извършени две немотивирани убийства от деца във Варна и Айтос. Ежедневно от медиите научаваме за насилие между деца, сред деца в училище, а също и на улицата. Насилието и насилническото поведение се възприемат от все повече български деца като норма на поведение, за жалост. Все по-често сред подрастващите се наблюдава срив в нервната система, в ценностната система, незачитане на закона и най-ценното – незачитане на човешкия живот. Това говори за спешна нужда от ръководеното от Вас министерство и за незабавни действия. В тази посока въпросът ми е: има ли извънредни мерки на Министерството на вътрешните работи на Република България за превенция и противодействие на престъпленията, извършени от деца. Благодаря Ви. Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Халачева! Специализираните служители и които се занимават с тази специализирана тематика по детска престъпност в МВР работят по превенцията и противодействието на детската престъпност на основание Закона за МВР, Закона за борба срещу противообществените прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни, и редица национални, международни актове, касаещи работата с деца, по които България е страна. Това е рамката. Двете основни превантивни програми за превенция, насочени към обща превенция на деца за националната програма, така се наричат, „Работа на полицията в училищата“ от 2000 г. и „Детско полицейско управление“, която стартира през 2016 г. Първата програма – целите, заложени в тази „Работа на полиция в училищата“ – така се казва Програмата, за генерална превенция по отношение на деца в училищна възраст, заедно с това, което върши тази програма, е например изграждане на модели за безопасно поведение на подрастващите, създаване на положително отношение към полицията и нейната дейност и запознаване на учениците, съобразно възрастта им съответно, с първоначалните, елементарни понятия, в това число и отговорности, които носят при извършване евентуално престъпление. През 2017 г. по Програмата са изнесени над 8195 лекции в детски градини и учебни заведения. Втората програма – по тази програма има разкрити 202 „Детски полицейски управления“, така се казва и програмата, към всички райони управления и областни дирекции на Министерството на вътрешните работи, в които се обучават 4393 деца на възраст между 8 и 12 години. С обучението по Програмата се цели да се опази животът, здравето, правата, имуществото на децата, да се формират умения и навици за правилно поведение в различни ситуации – нетърпимост към престъпни посегателства. Крайната цел е понижаване на престъпленията и противообществените прояви, извършвани от деца и срещу деца, както и създаване на гражданска позиция и засилване доверието към институциите в България. Това беше по двете програми. Заедно с това Главната дирекция „Национална полиция“ администрира специализиран уебсайт „Детска сигурност“ – се казва, за превенция на насилието срещу деца. Превенция, превенция, превенция – няколко пъти го казах, и противодействие на детската престъпност! Основната цел на този сайт е да запознае децата с техните права и задължения, с основни правила за безопасност, с модели на поведение в конфликтни ситуации, както и да предостави достъпна, полезна и актуална информация на специалистите, работещи с деца. През 2017 г. с цел подобряване информационната закрила на децата и превенция, отново казвам, на детската престъпност са изработени, отпечатани и разпространени 400 хиляди брошури с различна превантивна насоченост. Информационните материали са за превенция от употреба на наркотици, тютюн, алкохол и така На 15 септември 2017 г. на всички първокласници на територията на страната са раздадени информационни брошури, свързани с тяхната безопасност. За обезпечаване безопасността и сигурността на децата и с цел ограничаване на престъпните посегателства срещу и от тях ежемесечно се провеждат полицейски операции пак превенция, в районите на учебните заведения и обществени места. През 2017 г. са извършени такива 9211 проверки. В заключение Ви информирам, че няма рязко нарастване на престъпността, извършена от деца. Вие сте получили подробна статистическа информация от Министерството на

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, за жалост не мога да дам задоволителна оценка на Вашия отговор. Не мога да се съглася с това, че с брошури, лекции, програми и полицейско присъствие, което е засилено около училищата, ще решим проблема с нарастващата според мен престъпност. Давам само два примера от писмения отговор, който получих от Вашето Министерство, а именно: за последните три години нараства броя на новозаведени случаи в Детската педагогическа стая, от 2497 през 2015 г. на 2749 през 2017 г. Това говори за 300 нови случая. Ненамаляващите прояви на детска престъпност при намаляващия абсолютен брой раждания на децата в страната говорят за липсата на политика на държавата за овладяване на проблема с нарастващата детска престъпност при малолетни и непълнолетни в страната. Ще Ви дам само един пример от вчера от моя избирателен район 16 – Пловдив, 15-годишен с 51 полицейски регистрации във Вашата система. Само вчера лицето, което е на 15 години, извърши две кражби за един ден, обръщам внимание! Това е недопустимо! Считам това за нещо абсурдно. Считам, че това говори за говори за липсата на политика от страна на МВР. Тук, от тази трибуна освен за превенция, трябва да говорим и за ангажираност на МВР за решаване на проблема с детската престъпност, защото е сериозен,

Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Госпожо Халачева, не знам какво не чухте, но аз Ви изчетох подробно какви са нормативните документи, какво сме правили по толкова програми и,

че отговорността за детската престъпност, особено пък за нея, Вие я стоварихте изцяло на Министерството на вътрешните работи. Не бягам от това и затова подробно Ви разказах какво правим ние, какви програми има. Огледайте се, попитайте и други колеги в други министерства, помислете и назад – не само министерствата, не тези, които са на власт – без значение дали сме ние, или други: кой друг е отговорен за децата – училища, родители, семейство и така нататък? И накрая ние идваме и контролираме, правим едва ли не невъзможното и започваме с брошури, това, което трябва да е направено в училище, което трябва да е направено в семейството, ние се опитваме накрая, въпреки че контролираме това, контролираме това, да го направим. Мисля, че даже минаваме границата. Не казвам, че сме направили всичко, но сравнявайки с другите държави, които правят нещо в тази област, моята оценката и това, което съм наблюдавал в Министерството, е добра. Благодаря Благодаря, господин Министър. Следващият въпрос към министър Радев е от народния представител Красимир Янков и е относно анализът на дейността на МВР. Заповядайте – имате думата, господин Янков.

От Ваше изявление по време на заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание разбрахме, че до няколко месеца ще има анализ за дейността на Министерството на вътрешните работи. Конкретният въпрос: на кого е възложен анализът? От този анализ ли се очаква да се даде насока за преценката Ви за размера на възнаграждението на служителите в системата на МВР; за какви структурни и функционални промени ще даде насока въпросният възложен анализ? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Янков. Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор. Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Янков, на основание чл. 20, ал. 4 в Закона за обществените поръчки работи и колектив от учени от Университета за национално и световно стопанство е сключен договор за консултантска услуга с предмет „Усъвършенстване модела на управление на (дейности и структури)“. Като резултат от изпълнението на Договора, очакваме да бъдат идентифицирани структурни управленски проблеми, свързани с усъвършенстване модела на управление. Това е професионален управленски мониторинг на системата в преход и адаптация. В резултат от анализа ще произтекат вътрешноструктурни, както Вие казахте, промени, целящи подобряване на общата координация и повишаване ефективността от управлението и дейността на Министерството на вътрешните работи. Изпълнителят следва да представи доклада си в срок до 23.03 тази година. Подготвя се провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, която да е свързана с на системата, чрез която да се изследват и усъвършенстват работните процеси и системи до ниво изпълнителска длъжност. Възможно е това да допринесе за промяна в системата на възнаграждението, но няма пряка връзка. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Министър. Господин Господин Янков, заповядайте – имате думата за реплика. господин Председател. Уважаеми господин Министър! Характерът на работата на Министерството на вътрешните работи протича с динамика и специфика, която до голяма степен не е видима за външно око. Ако Вие година след като работите, прибягвате до външна експертиза, това подлага под съмнение ефективността на екипа Ви. Ако за всичко в Министерството на вътрешните работи прибягвате до похвати като броене на кутии по кофите от представители на друга структура за констатиране на процент контрабанда, а не разкриване на дистрибуционни мрежи и складове за цигари без бандерол, еднозначно оценката ми е, че не се справяте. Показвате схемите и диаграмите за разкриваемостта, но не обяснявате защо стават все по-малко и все по-ниски са нивата на заявителските материали? Защо хората не Ви вярват и смятат, че жалбите им са безсмислени? Ентусиазмът, с който говорите за успеха в работата си, в никакъв случай не произтича и от атмосферата на несигурност в малките населени места, отговорността за обгрижването, които прехвърлихте на частния охранителен бизнес. Явно идеята на Вашето управление е: все по-малко обезпечаване от бюджета на важни функции за държавата и извънпопулистко запушване на кризисни ситуации с раздаване на суми, извънбюджетно планирани по модела – 100-те милиона на Бойко Борисов за МВР. Не можете да управлявате и подопечната Ви система не функционира нормално! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Янков. Заповядайте, имате думата за дуплика, господин Министър.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

питате за структурния и функционалния модел, за промените, които предстоят, и ги връзвате с възнагражденията. Къде отивате и какви въпроси ми задавате – кой ни вярва, кой не ни вярва?! Извинявайте, но такъв популизъм... (Реплика от Този модел, за който аз Ви говорих, чинно и почтено като пред народни представители да Ви разкажа кратко какво правим, ще Ви разкажа още, продължавайки по въпроса, за да знаете, защото имате право да питате, без да Ви отговарям на политическите закачки. Министерството на отбраната, и аз лично дали знам, и какво знам, има кой да ни оцени. Не сте Вие! Вие не сте ме избирали лично. Вие имате право да ме питате и аз Ви отговарям, а там оценките ги дават други. Заедно с тези други, включително със синдикатите, както добре споменахте в началото, поне беше вярно, ние седнахме и помислихме какво да направим. Ние имаме идеи какво да направим, но няма да го направим както други, които са го правили на парче. Те казаха: „Браво, да, добре. Най-накрая някой ще погледне в бъдещето“ – новото политическо ръководство имам предвид, затова сключихме този договор, затова чакаме и и тя да ни помогне. И ще го направим в периода до лятото. Казали сме, че март месец ще бъде първият драфт и черновата на този договор, след това ще има още продължение до лятото. И тогава, когато огледаме цялата система – бавно, внимателно, защото тя е променяна много пъти досега, и твърдят самите служители – несполучливо или не дотам сполучливо, ще вземем своето решение. Не че ние не знаем, ние знаем и сега какво да направим в някои части, но не можем да знаем всичко. Мисля, че така се прави – с учени. Не всеки разбира от всичко, включително всеки един служител. Ние ще вземем и тяхната експертиза, която е вътре, ще вземем и тази на учените. Има си правила. Тогава ще кажем какво трябва да се реформира там, включително, ако трябва, да се променят възнагражденията, макар че аз отново Ви казвам, не виждам никаква пряка връзка между това. Всъщност това е отговорът на Вашия въпрос и Вие това ме питате. За останалото ще си спестя и няма да Ви отговоря. Благодаря Ви, господин министър. Въпрос от народния представител Лало Кирилов относно резултатите от мерките срещу контрабандата през 2017 г. Заповядайте, господин Кирилов – имате думата да зададете въпроса.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

Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кирилов, в резултат на доброто взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници“ за 2017 г. са иззети

За 2017 г. са проведени 19 специализирани операции по линия на контрабанда, три от тях – с чужди партньорски служби. През 2017 г. от Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрола на движението на рискови стоки и товари към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ е осъществена ефективна координация и тясно оперативно сътрудничество с компетентни държавни институции с цел осигуряване на ефективна защита на вътрешните фискални интереси. Извършени са общо 308 – 391 проверки на транспортни средства на фискалните пунктове на територията на граничните контролнопропускателни пунктове и са поставени 92 316 технически средства за контрол. От мобилните екипи във вътрешността на страната са извършени 59 195 проверки на стоки и товари с висок фискален риск. Наложени са 1477 обезпечения на рискови търговски дружества на стойност 13 млн. 294 хил. 561 лв. или с над 17% увеличение спрямо предходната година. Вдигнатите обезпечения са 1467. Изоставена стока в полза на държавата е на обща стойност 77 хил. 823 лв. Съставени са 874 акта за установяване на административни нарушения. Благодаря Благодаря Ви, господин Министър. Господин Кирилов, заповядайте – реплика. Уважаеми господин Министър, не съм доволен от отговора, защото видно, както издадоха и от статистиката, за девет години само обложените къси цигари са намалели наполовина. Вие ми цитирате тук данни, че за 2017 г. сте хванали пет ТИР-а

И затова ще уточня, такъв резултат се постига само с постоянна работа и ефективен контрол за някакъв период на време, който да доведе структурите занимаващи се с контрабанда, до огромни за тях щети и липса на възможност да осъществяват своята дейност. Това би трябвало да има своя израз в цифрови показатели. Борбата с контрабандата е обхватна и контролът върху тази контрабанда няма как да бъде осъществяван само върху един конкретен продукт, а върху всички стоки – предмет на контрабандна дейност. В този смисъл е моето питане: за какви видове стоки и количествени измерения има отчетени резултати за разкриваемост и какъв е броят на съответните произтичащи производства? Благодаря, господин Топчиев. Дуплика, господин Министър – имате думата. Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кирилов, и аз бях народен представител и никога не съм си позволявал да задам толкова въпроси след това. Как очаквате да Ви отговоря с числа и цифри, както сте попитали в началото, като ми зададохте куп нови въпроси? Аз Ви отговорих конкретно, старал съм се, взел съм цялата информация, която може да бъде извадена конкретно по Вашия въпрос. От уважение към Вас няма да Ви го прочета отново. И не за пет години, за една година са тези пет ТИР а, които Ви казах – 50 милиона къса цигари и 48… И така нататък. Не ми давайте графики, които ме карате да тълкувам сега. От уважение към Вас няма да го направя, защото мога и аз да сбъркам даже. Моля Ви се, задайте ми конкретен въпрос, идвам и Ви отговарям на конкретен въпрос. ЛАЛО КИРИЛОВ

Следващият въпрос към министър Радев е от народния представител Радослав Стойчев и е относно установяване състоянието на пътните условия и ангажиране на МВР за отстраняване на констатираните недостатъци. Заповядайте, господин Стойчев. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Председател, дами и господа народни представители, господин Министър! Поводът за поставения от мен въпрос е, че напоследък все по-често се наблюдават проблемни и конфликтни участъци по цялата пътна инфраструктурна мрежа на територията на страната. Същите тези участъци водят до пътнотранспортни произшествия, които в не малко случаи имат и фатален край. На служителите на МВР от Пътен контрол са им вменени функции и отговорности съгласно Инструкция № 8121з-749

следи за състоянието на пътищата, пътните съоръжения и сигнализацията, и да предприема мерки и прави предложения за отстраняване констатираните нередности; 9. следи за спазването на сроковете и сигнализацията

следи за своевременното и качествено почистване и обработване на пътищата при зимни условия.“ В тази връзка Ви питам следното: как МВР изпълнява задачите си по контрол на състоянието на пътните условия при организация и контрол на движението по пътищата и какъв е механизмът за подаване на сигнал

Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стойчев, съгласно чл. 165, ал. 1, т. 3, Глава пета „Права и задължения на службите за контрол“ от Закона за движение по пътищата министърът на вътрешните работи определя службите, които следят за състоянието на пътя и пътните принадлежности. Същите издават писмени предупреждения, сигнални писма или разпореждания до собствениците или администрацията, управляващи пътя, или фирмата, поддържаща пътния участък, за отстраняване и установяване на неизправностите по тях. Това е нормативната уредба. Ежедневно при провеждане на инструкциите на служителите, застъпващи на смяна, се поставят задачи за контрол на състоянието на пътната настилка – хоризонтална, вертикална, пътна сигнализация включително. При обход на маршрутите и констатирани нередности своевременно се докладва на оперативните дежурни части по територия и се изготвят сигнални писма до стопаните на пътя, които ги изброих. След получените сигнали от гражданите, полицейските служители обезопасяват пътния участък и предприемат действия за уведомяване на компетентните служби. Това е технологията, за която питахте. Служителите на Министерството извършват контрол на участъци от пътната мрежа там, където има въведена временна организация на движението. При внезапно появила се опасност за движението, аварийно възстановяване на препятствия на пътя – заснежаване, заледяване или пътнотранспортни произшествия, може да се въведе временна промяна в организацията на движението, като незабавно се уведомява собственикът или администрацията, Съгласно чл. 66, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи след като са уведомени писмено компетентните органи или организации са длъжни да вземат мерки за отстраняване и установяване неизправностите и в едномесечен срок да уведомят полицейските органи за предприетите марки.

писмени предписания за отстраняване на установените неизправности по републиканската и общински пътни мрежи, които са адресирани до собствениците или администрацията, която администрира, управлява пътя.

имате думата за реплика. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Министър, МВР прави периодични отчети за проведените мероприятия в областните дирекции на МВР, но тези отчети не стават достояние за обществото. Няма публичност на тези отчети и евентуално констатациите, които са в тях. Следователно и обществото, след като няма тази информация за дейността на службите по контрола на дейността и движението по пътищата, спада и доверието към тези органи. Надявам се и считам, че с Ваше съдействие ще бъде засилен този контрол на състоянието на пътната инфраструктурна мрежа в страната с цел повишаване на

Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стойчев! Тук сте напълно прав, аз даже поисках останалата част, които не знаем дали са изпълнени или не са, да ми направят справка за тях. Но съм съгласен напълно с тази публичност. Досега не е правено това, предполагам щом и Вие сте свидетел на това. Аз не съм го проверил, но, ако няма такава публичност, съгласен съм, добре е да има, въпреки, че тя касае и други ведомства, но поне тази част – предписания

Следващият въпрос към министър Радев е от народния представител Цветан Топчиев и е относно противодействието и превенцията на конвенционалната престъпност. Заповядайте, имате думата, господин Топчиев, да зададете въпроса.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 В Програмата на правителството в Приоритет 17 е записано: „Подобрено координирано противодействие и превенция на конвенционалната престъпност“. Конвенционалната или битовата престъпност е бич за малките и средно големи населени места и в тази връзка, господин Министър, моят въпрос към Вас е: преразпределен ли е кадрови ресурс с цел увеличаване присъствието на униформен полицейски състав в малки и средно големи населени места? Колко и в какви населени места? Има ли постоянно покритие по общини с видеонаблюдение на основни артерии с криминогенен потенциал по предварително зададени критерии и предписания от МВР? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

въвеждането на тези правила се създава организация за ефективно опазване на обществения ред и противодействие на тази престъпност. С цел увеличаване присъствието на полицейския състав в малките населени места директорите на Столичната дирекция на МВР и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи ежемесечно извършват анализ на състоянието на оперативната обстановка, състоянието на обществения ред и противодействие на престъпността на всяко едно районно управление. На база направените изводи и при констатиране на влошаване на състоянието на оперативната обстановка и нейните показатели за дадено населено място се разработват планове и се провеждат специални полицейски операции. При провеждането на тези специални полицейски операции директорите и на Столичната, и на областните дирекции на МВР преразпределят силите и средствата на „Охранителна“, „Пътна“, „Криминална полиция“ и ги пренасочват там, където има повече нужда от тях и обстановката е променена. Когато има недостиг на сили и средства в дадена областна дирекция на МВР, се оказва съдействие от дирекция „Жандармерия“. Във връзка с изграждането на системи за видеонаблюдение в населени места с министерска заповед от април месец 2016 г. са утвърдени насоки, както казахте, за определяне местата за изграждане на системи за видеонаблюдение и на минимални функционални технически изисквания към системите. Тези насоки, този документ, има за цел да създаде организация и определяне на места за разполагане на системите, като се определят „фокусни“, така наречени точки, които, по смисъла на тези насоки, на този документ, се явяват уязвими обществени места и съоръжения, места за наличие на повишена криминогенна обстановка – кръстовища, пътни артерии със завишен пътникопоток и концентрация на пътнотранспортни произшествия, и други. Министерството на вътрешните работи е отправило писмено предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройството насоките в този документ да се използват като изисквания и критерии за оценяване на проектите на общините. В изпълнение на утвърдените насоки на този документ са проведени срещи между представителите на областните дирекции на МВР и общините. В страната на територията на структурите на МВР в хода на своята дейност са изразявани становища и са давани препоръки и предписания за използване на тези системи за видеонаблюдение с цел осигуряване превенция най-вече на престъпността. От представената информация от регионалните структури на Министерството на вътрешните работи се установи, че в 165 общини в Република България има изградени системи за видеонаблюдение, обхващащи входно-изходните артерии, кръстовища, основни пътни артерии, места с повишена криминогенна обстановка. Системите са изграждани в различен период от време, като за някои от тях е предвидено обновяване и разширяване на обхвата. Допълнително в 18 общини на различен етап се реализират проекти в момента, Между структурите на Министерството и общините в Република България на база на сключени споразумения за сътрудничество и взаимодействие се предоставя свързаност на някои от тези изградени системи за видеонаблюдение с цел опазване на обществения ред, противодействие на престъпността, обезпечаване сигурността на гражданите на територията, на която живеят. Благодаря Благодаря, господин Министър. Имате думата за реплика, господин Топчиев. Уважаеми господин Министър, няма как да съм доволен от Вашия отговор. Вие за пореден път абдикирате от Вашите ангажименти чрез този отговор, който ми дадохте. В приоритет 17, дял 50, мярка 192 е записано: „При разпределяне на кадровия ресурс с цел увеличаване присъствието на униформен полицейски състав в малки и средно големи населени места чрез назначаване на поне 1000 униформени служители в полиция и жандармерия“. Във Вашата предизборна кампания обещахте във всяко населено място да има полицейски служител точно с тази цел – превенция и противодействие на конвенционалната престъпност. Абдикирахте от това, а след това ще назначите постови патрули, за които няма бензин, и след това чрез Закона за частната охранителна дейност прехвърляте всичко това на частните охранители. За пореден път казвате, че абдикирате от Вашите обещания. Това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

Този път ще Ви прочета въпросите. Първо, задали сте ми два въпроса. Аз избрах за времето, което сте ми дали, да отговоря на един от тях. Първият въпрос е: „Преразпределен ли е кадровият ресурс с цел увеличаване присъствието на униформен полицейски състав в малки и средно големи населени места, колко и какви населени места?“ РАДЕВ: На втория въпрос: „Има ли постигнато покритие по общини с видеонаблюдение и основни артерии с криминогенен потенциал по предварително зададени критерии, и предприятия на МВР?“ Ви отговорих дословно, и какво има, къде и какво е направено. По първия въпрос в това време ще се опитам да Ви отговоря, но Ви моля да задавате по един въпрос. Всъщност това е въпрос на Председателството, а не е Ваш.

преразпределен в малки и средно големи населени места, чрез назначаване на поне 1000 униформени служители от полицията или жандармерията“. До момента са назначени 1342-ма!

На частта от въпроса: „Къде са разпределените?“, разпределени са, в тези насоки е написано, и неслучайно има такава моя заповед, какво да се прави. Има мобилни групи, те се движат, така че да покрият всичките 5256 населени места, толкова са населените места, от които 4999 са селата. Това правим, така е написано в Програмата. Аз твърдя пред Вас от тази трибуна, че това е изпълнено по този начин, който Ви докладвам – 1342 души са назначени. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър. Следващият въпрос към министър Радев е от народните представители Лало Кирилов и Радослав Стойчев относно РПУ – Ботевград. Заповядайте, господин Стойчев.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 След среща с кмета на община Ботевград господин Гавалюгов, с мой колега бяхме запознати с проблемите, свързани с Районното управление на полицията – Ботевград, а именно сериозното намаляване на числения състав в структурата на Районното управление на полицията в Ботевград през последните няколко години от около 120 служителя на 60 – 65 към момента. Територията на община Ботевград, която включва града и още 13 населени места, се покрива през светлата част на денонощието от две патрулни двойки, а през тъмната от една-единствена, която трябва да покрива освен територията на града, и всички селища от общината. Близостта на общината до столицата налага по време на големи мероприятия и значими събития да се командироват допълнително служители от състава на Районното управление на полицията в Ботевград, което води и до допълнително оголване на силите за сигурност в общината.

Всички тези констатации по отношение на структурата и състава на служителите в Районното управление на полицията в Ботевград водят до притеснителна тенденция по отношение на сигурността и противодействието на престъпността на територията на община Ботевград. Във връзка с така изложената информация Ви питаме следното: какво наложи поетапното редуциране на щатния състав на Районното управление на полицията в Ботевград чрез закриване на бройките за лица, напуснали и преминали в пенсия, при очевидно недостатъчния брой за изпълнение на задачите по охрана на обществения ред и другите задължения, произтичащи от Закона на МВР? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Стойчев. Имате думата за отговор, господин Министър.

в щата на Районното управление на МВР – Ботевград, се включват 64 щатни бройки, от които 20 щатни бройки са за държавни служители с висше образование, 39 щатни бройки за държавни служители със средно образование и 5 щатни бройки за лица по трудово правоотношение. Към 30 януари 2018 г. вакантните щатни бройки в Районното управление в Ботевград са 15,

в щата му вече са 75 щатни бройки. През периода 2015 г. – 2017 г. вече са 64, с още малко по-надолу. В изпълнение на изискванията за провеждане на щатната численост на МВР, съгласно

полицаи. В настоящия момент също тече конкурсна процедура, в която за Районното управление в Ботевград се класира един участник, и дотам е стигнала процедурата. Ръководството на Областната дирекция на МВР – София, към която спада и Ботевград, предприема необходимите мерки за гарантиране сигурността на гражданите в областта на община Ботевград. Създадена е и организация за командироване на служители от близките

Уважаеми господин Министър, без всякакво основание след влизането ни в Европейския съюз редуцирахте броя на граничните полицаи от 10 хиляди наполовина. По същия модел закривате бройки и редуцирате щатния състав във всички структури на МВР, а освен това поддържате и висока норма „недокомплект“. По този начин намалявате капацитета на МВР и се достига до настоящото състояние на липса на възможност да се овладее битовата престъпност, да се гарантира сигурността на гражданите и тяхното имущество. Примерът с Ботевград и липса на недостатъчен брой полицейски служители не е изолиран. Призовавам Ви бързо да организирате работата в МВР, да бъде обезпечен нужният брой униформени полицаи, така че МВР да изпълнява задълженията си по Закон. Благодаря Ви, господин Кирилов. Ще ползвате ли правото на дуплика? Господин Министър, заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кирилов! Това е въпросът и от двама Ви с господин Стойчев. Не знам защо отидохте в „Гранична полиция“ и направихте такова обобщение? Внимателно и много политически дистанцирано аз обявих кога са намалявани тези бройки. Ако искате, ще Ви подчертая кой е бил тогава на власт, кой е министър, кое е правителството, защо тогава са съкратени. Питайте ги тях, те са от Вас. Не ме принуждавайте да минавам политическата част. Задавате ми конкретен въпрос – отговарям. Ако не чухте – 2013 г.

както Ви е известно редът за осъществяване на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториално обслужване на населението от полицейските органи, от териториалната полиция в Областната дирекция на МВР, се определя с инструкция. В нея са разписани задачите на полицейските и младшите полицейски инспектори, организацията на работата им, ръководството и контролът на дейността и как се отчита дейността им. Директорите на областните дирекции на МВР или техните заместници определят районите и микрорайоните за обслужване от полицейските и младшите полицейски инспектори. Какъв е анализът за 2017 г. във връзка с работата на районните инспектори и младши районните инспектори? Каква ще е политиката за 2018 г. на Министерството на вътрешните работи по отношение на териториалното обслужване на населението от полицейските органи? Смятате ли, че е необходима промяна в организацията на работата на полицейските и младшите полицейски инспектори, като задачи, отчетност, контрол и райониране? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Янков. Имате думата за отговор, господин Министър.

младши полицейските инспектори са ориентирани към нуждите на гражданите. Това им предоставя огромни възможности в опазването на обществения ред и противодействие на престъпността, тъй като имат всекидневен контакт с обществото. Те са най-близко до него. В основата на функционалните им задължения е познаването на спецификата на обслужвания район, проблемите, касаещи обществения ред, населеното място, уязвимите места за извършване на престъпления, включително демографската структура на населението и ред други. Дейността на полицейските органи на териториалната полиция е обвързана с множество законови и подзаконови нормативни актове. Определени са различни инструкции, които споменахте. Определени са различни контролни правомощия, както и оказване на съдействие на други държавни органи, организации и граждани при упражняването на техните права и законови интереси. Като цел на опазването на обществения ред може да се посочи овладяването и ограничаването на престъпността, повишаване на личната сигурност, опазване на личното, частното и държавното имущество, защита на законовите права и интереси на гражданите, предприемане на превантивни мерки спрямо уязвимите за обществения ред места и рисковите социални групи от обществото. Полицейските и младшите полицейски инспектори са най-близко до нуждите на населението. Изключително добре познават оперативната обстановка и практически представляват Министерството на вътрешните работи в районите или микрорайоните, които обслужват. Ето защо подходящата разстановка на силите и средствата, както и ефективният контрол на дейността им, обуславя в значителна степен общата работа на органите на полицията и са в унисон с промените, които настъпват в тази среда. Променя се средата, променяме и това, което питате. Ако се е променило, тогава обаче променяме. Политиката на Министерство на вътрешните работи по отношение на териториалното обслужване на населението от полицейските

съществена промяна, да подчертая, в организацията на работата на полицейските и младшите полицейски инспектори по отношение на нормативните разпоредби, касаещи териториалното обслужване на населението, на полицейските органи на териториалната полиция и областните дирекции на Министерството на ще има и те ще следват промените в средата на сигурност, демографските промени и други промени в районите на страната, ако такива са настъпили досега, или ще настъпят през 2018 г. Благодаря. Благодаря Ви, господин Министър. Имате думата за задаване на два уточняващи въпроса. Заповядайте, господин Янков. Уважаеми господин Министър! На срещата, която проведохме с Вас и главния прокурор в Комисията, когато повдигнах темата за районните инспектори и въобще за полицейското присъствие в малките населени места, бях париран с аргумента за все по-нарастваща роля на жандармерията в обезпечаването на сигурността в населените места. Вие не взехте отношение и вероятно това е и Ваша концепция. Реакция на произшествия, а не системна работа по превенция и неутрализиране на криминогенни процеси с изпреварващи действия. Първи въпрос. Затова ли функцията и наличието на фигурата на районния инспектор не е съществена структурна единица в системата на МВР според политическото ръководство в момента? Затова ли той – районният инспектор или младшият инспектор, по-скоро връчва призовки или реагира на жалби и е превърнат в пощенска и координационна служба? Българският модел отново не е водещ във Вашите структурни модели, но това едва ли е достигнало до необходимата дълбочина на анализа поради скорошното навлизане в работата на повереното Ви ведомство. Ниското ниво на престъпност преди 30 и повече години не е само в резултат в резултат на обществената система, но е и на организацията в работата на МВР, където особено съществена е функцията на кварталния отговорник. Дори и в самото наименование се съдържат длъжностните му характеристики. Затова е вторият уточняващ въпрос: кой сега отговаря за квартала?

Не съм съгласен, че тогава престъпността е била по-малка. Въобще не искам да влизам в такива разсъждения. Ако имате някакви носталгии, че нещо трябва да се връща, връщайте го. В момента с Ваш глас ние сме членове на Европейския съюз, от 2004 г. България е член на НАТО, имаме евроатлантически ценности.

Благодаря, господин Министър. Господин Янков, имате думата за отношение по поставеното питане.

МВР трябва да се конкурира с бизнеса за кадри. Спад на авторитета и липса на доверие у населението. Хората не подават сигнали и изявления за престъпления, не виждат смисъл, няма резултат. Липса на реакция при подаден сигнал. Провалът на реформата е съпроводен с липса на виждане за развитие на тази част от сектор „Сигурност“. За капак министърът не си харесва служителите или с военни понятия: военачалникът не си харесва армията. Разбира се, не атакувам полицията. Служителите в Министерството са изпълнители. Вината е на ръководството на Министерство на вътрешните работи. За превенцията в МВР, която трябва да е приоритет – хаос, много програми, национална – с повече от 100 мерки, формални договори с общините, приказки, приказки, отчети за свършена работа без никакъв резултат. Основата на пирамидата е районният инспектор, но на него са му вменени – по информация от самите служители, господин Министър, обръщам Ви внимание, над 300, даже повече от 312 задачи. При това положение няма смисъл да се напряга, дори и да има желание. В миналото – и затова Ви призовавам да проучите как е работило МВР, имаше инструкция на министър: един районен инспектор да обслужва 5000 души и са му определени изпълними задачи. Иначе ще има още случаи с шест или или повече убити и извършител, живеещ полулегално, защото се крие, а никой не го търси. МИНИСТЪР районът, за който отговаря районният инспектор, не се познава – не се познават рисковите групи – кои са излезли от затвора, кои са за влизане в затвора, кои са безработни по професия и т.н. Всичко, което Вие обяснявате, не се изпълнява. Пише го в инструкциите, пише го в програмните документи, но не се изпълнява. Районните инспектори са превърнати в чиновници – от преписки и обработка на документи не вдигат глава от бюрото. Трябва да се преразгледат районите. Призовавам Ви и няма да спра да Ви призовавам, ако трябва ежегодно и по-често, и с оглед промени в средата за сигурност, да се направят промени в обслужването на обезлюдените територии и т.н.

Въпрос към господин Боил Банов – министър на културата, от народния представител Веска Ненчева относно читалищната дейност в село Каравелово, община Карлово. Моля, заповядайте да зададете въпроса. Госпожо Председател, колеги! Господин министър, читалищната дейност е неповторима и уникална в света българска форма на социално общуване и културен обмен. Особено добре развита и дългогодишна е тя в карловския край. Дейността на хората от село Каравелово е един от примерите за това. Традициите и отношението към дейността се предават от поколение на поколение. Селото разполага с една от най-добрите за страната ни читалищни бази – това е Културен дом, село Каравелово. За съжаление, тя не се използва пълноценно. При среща с жители на селото за пореден път беше поставен въпросът за това, че сградата на читалището и библиотеката са постоянно затворени, достъпът е възпрепятстван и не се извършва дейност. Въпросът ми към Вас е: какви са причините сградата на читалището да не функционира пълноценно и адекватно на предназначението си? Вписаните в публичния регистър към Министерството на културата читалища в село Каравелово извършват ли дейност и какво е нейното актуално състояние?

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Ненчева, в отговор на Ваш въпрос Ви информирам за следното. От направената справка в публичния Регистър на народните читалища е видно, че на територията на село Каравелово, община Карлово, са регистрирани две читалища: народно читалище „Пробуда“ – 1899, и народно читалище „Пробуда“ – 1997. По данни от същия регистър функционира само едно от тях – читалище „Пробуда“ – 1899. Читалището разполага с база, предоставена от общината. Базата е публична общинска собственост, което предполага общината да проявява грижи за нейната поддръжка. Към читалището работят: група за автентичен фолклор, група за народни обичаи, детска вокална група за народни песни и група за стари градски песни. Читалището активно се включва в организирането на празници, фестивали, събори, изложби, творчески вечери, различни селищни инициативи и спортни занимания. Съществуващата библиотечна колекция не е вписана в Регистъра на обществените библиотеки. Необходимо е да отбележим, че съгласно действащото законодателство народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения, юридически лица с нестопанска цел със свои органи за управление и контрол. Министерството на културата няма правомощия пряко да се намесва в техния вътрешен и организационен живот. Това е от компетентността единствено на общото събрание, в което членуват жители на населеното място, съпричастни към дейността и функционирането на читалището. на културата не е постъпвало писмо относно проблеми, водещи до непълноценно функциониране на читалището. Предвид изказаните от Ваша страна притеснения Министерството на културата има готовност съобразно своите правомощия и в случай на постъпил сигнал да направи проверка на причините, довели до нарушаване на ритъма на културен живот в село Каравелово. Законът дава право на кметовете на общини да наблюдават дейността на народните читалища. На това основание сигналите за извършване на проверка се насочват към съответните общини. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Заповядайте за реплика, госпожо Ненчева.

очаквах да чуя такъв отговор. Подобен отговор очакваха и хората, които са пряко засегнати от невъзможността да влизат в сградата на читалището в село Каравелово. За всички е ясно, че справката е видима в Регистъра. За всички е ясна дейността, която може да се наблюдава като извършвана от читалищната общност.

притеснения от страна на хората – споменах, че в поредни срещи споделят невъзможността да посещават и да влизат в сградата на читалището и това наложи питането ми, ми се иска да се позовем на Закона за народните читалища, в който чл. 4б гласи, че: „Министърът на културата съдейства за развитието на читалищното дело, подпомага и подкрепя народните читалища, като предоставя методическа помощ по тяхната дейност, анализира състоянието и дейността им с помощта на областните и общинските администрации“. По-нататък в Закона четем неща, които Вие също знаете – че министърът на културата евентуално регистрира нарушения и това, което трябва да извършва като дейност, е, че ежегодно обобщава тази информация и подпомага дейността на читалищата. Ако смятате, че е необходим конкретен сигнал, сега, в момента мога да Ви го предоставя, за да се обърне внимание за методическа подкрепа на хората в читалището. Вече споменах, че имат много добре развита дейност. Нека започнем с посещение на едно от мероприятията, които вършат. Можете да имате отправена покана, за да им помогнете методически за решаването на този проблем, за което предварително Ви благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Ненчева. Желаете ли дуплика?

Ненчева, ще Ви помоля, ако имате сигнал, да ми го предоставите. В рамките на нашите правомощия ще направим всичко необходимо за установяване на съответното положение и за вземане на мерки, ако има проблем, да се реши – уверявам Ви в това. Благодаря. Позволете ми да благодаря на министър Боил Банов – министър на културата, за неговото участие в днешния парламентарен контрол. Пристъпваме към въпросите, зададени към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков. Първият въпрос е зададен от народния представител Георги Гьоков относно препоръката на Съвета на Европейския съюз относно Националната програма за реформи на България за 2017 г. от 11 юли 2017 г. в частта „Висок дял на хората, живеещи в риск от бедност или социално изключване“. (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател! Уважаеми господин Министър, надявам се да не спорим с Вас относно това дали страната ни оглавява негативните класации на Европейския съюз по дял на хората, живеещи в риск от бедност и социално изключване, както и на хората, изпитващи остри материални защото това е неоспорим факт. Няма как да си затваряме очите и да не виждаме, че неравенствата водят до огромни проблеми в цялото общество – маргинализация, екстремизъм. Цели слоеве от населението биват изтласквани на ръба на обществото и по този начин вземат по-малко участие в икономическия и в социалния живот. В развитите страни, при които съществува и функционира сериозна система за социална сигурност, последиците от неравенствата и маргинализацията не са така ярко изразени, но в много страни от Третия свят завършва за засегнатите с болест или гладна смърт. Ние в кой свят обаче живеем, не е ясно. Не е ясно, Не е ясно, но Коефициентът на Джини, който се използва за илюстриране на подоходното неравенство, ясно показва покачване от 33,2% през 2010 г. до 37,7% 37,7% през 2016 г. Накратко. През последните 10 години има ръст в подоходното неравенство на бедността и на риска от бедност, и видите ли, ние тези работи не ги знаем и Европа констатира, че България все още е най-бедната държава в като групите в неравностойно положение, например ромите, децата, възрастните хора и живеещи в селските райони са засегнати несъразмерно от бедността, че равнището на риска от изпадане в бедност за възрастните хора се е влошил неравенството в доходите представлява значителен и нарастващ проблем, че съотношението между доходите на най-богатите 20% от домакинствата и най-бедните 20% се е увеличил от 6,1 през 2012 г., до 7,1 през 2015 г. и е сред най-големите в Европейския съюз, че в България разликата между неравенството в доходите, преди и след данъчното облагане и социалните трансфери, е сред най-малките в Европейския съюз, че равнището равнището на гарантирания минимален доход не е актуализиран от 2009 г. и макар че се вдигна от 65 лв. на 75 лв. все още е на изключително ниски нива, които не гарантират на никого нищо и не съществува прозрачен механизъм за определянето

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Гьоков! Основен приоритет в работата на Министерството на труда и социалната политика е прилагането на последователен подход в разработване и реализиране на мерки и политики с гарантирана устойчивост, насочени към увеличаване на основните и постоянни доходи на българските граждани. В този смисъл увеличението с над 15% на гарантирания минимален доход през 2018 г. спрямо 2017 г. – както Вие отбелязахте, той не е променян от 2008 г., е важна стъпка за постигане на целите на тези политики. Гарантираният минимален доход е важен разчетен показател, който представлява ключов елемент на системата за социално подпомагане. Той е в основата на определяне на границата за достъп. също така зависи размерът на различни социални помощи, в това число и на месечните социални помощи, интеграционни добавки по Закона за интеграция на хората с увреждания, помощите по Закона за закрила на детето, социалните пенсии. С реализиране на тази мярка се очаква при равни и други условия да се разшири обхватът и да се увеличи размерът на помощите. Това е и в изпълнение на дадената препоръка от Съвета на Европейския съюз относно Националната програма за реформи на България за 2017 г. от 11 юли, в частта на високия дял на хората, живеещи в риск от бедност или социално изключване. Следва да се отбележи, че макар и да изглежда не толкова значително в номинално изражение, това увеличение е икономически обосновано и финансово осигурено. Бих казал, че то е значително, но, разбира се, че не е достатъчно. Все пак това относително увеличение в сравнение с нарастването на минималната работна заплата и пенсиите е изпреварващо, като така се минимизира рискът от отпадане от системата на подпомагане на лица, чието материално състояние не позволява все още извеждането им от рисковите групи. В резултат на тази мярка при равни други условия се очакват и всъщност настъпват следните положителни ефекти: увеличение с над 15% на размера на месечните добавки за социална интеграция по Закона за интеграция на хората с увреждания и помощите по Закона за закрила на детето; увеличаване на размера на месечните социални помощи в зависимост от конкретната конфигурация на бенефициента, което също може да достигне 15%; увеличаване на еднократната социална помощ с над 15%, както и на помощта за издаване на лична карта с над 15% по реда на Закона за социално подпомагане; разширяване с над 5% на обхвата на подпомаганите с месечни социални помощи, целеви помощи за отопление, целеви помощи за наем на общинско жилище, разширява се и достъпът до социални пенсии. От друга страна, линията на бедност представлява инструмент, чиято цел е да се гарантира задоволяване на минималните жизнени потребности, като калориен прием и структура на потребление на хранителни и нехранителни стоки и услуги. През 2018 г. тя нарасна с 2,2% от 3,14 до 321 лв. – размерът, който беше през 2017 г. Също така размерът на линията на бедност гарантира, че бедните домакинства ще са в състояние да задоволяват минимални жизнени потребности, а актуализацията й служи всяка година за по-добро целеполагане, формулиране на социалните политики, тяхното прилагане, както и оценка на резултата в областта на жизнения стандарт и качеството на живот на хората. Важно е да се отбележи, че когато се оценява минималният доход, оценката се прави през призмата на ефектите върху бедността. Обективна оценка може да се получи само въз основа на комплексен анализ на помощите, които хората получават по всички закони – имам предвид и Закона за семейните помощи за деца, Закона за закрила на детето, Закона за интеграция на хората с увреждания, както и на социалните услуги, обезщетения и други, които в своята съвкупност отразяват съответствието с принципа на минималния доход. Благодаря за вниманието. Съжалявам за просроченото време.

неолиберална политика. А сега ще Ви кажа точно какво ни препоръчва Европа – текст по текст. Препоръчва на България да предприеме следните действия през 2017 и 2018 г.: „Да подобри насочването на активните на активните политики по заетостта и интеграцията между службите по заетостта и социалните служби за групите в неравностойно положение; да увеличи предоставянето на качествено общо образование – по-специално за ромите; да увеличи покритието на здравното осигуряване и да намали преките плащания от страна на пациентите и да се справи с недостига на здравни специалисти; в консултация със социалните партньори да състави прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата; да подобри обхвата, адекватността на гарантирания минимален доход.“ Сега, господин Министър, ще започна едно по едно. Как например насочихме активните политики по заетостта и интеграцията между службите по заетостта и социалните служби, като в Националния план за действие по заетостта през последните – колко – 10 години, хайде, не са толкова много, 7 – 8 години, парите са едни и същи, повишава се минималната работна заплата, тоест намаляват се хората, поскъпват образователните и квалификационните курсове, а парите за тези неща са едни и същи, тоест намаляваме хората, които можем да включваме в заетост или в обучение? Да увеличи предоставянето на качествено общо образование – по-специално за ромите. Тук Вие нямате вина, въпреки че този механизъм беше междуинституционален. Той е насилствен, за да върнем децата ги посещаваме в къщи, за да ги връщаме в училище. Няма да върнем с полиция училищата, а ще ги върнем само, ако предоставим на семействата им адекватно подпомагане за тази цел. Аз виждам, че времето ми свършва и няма да продължавам нататък – например за минималната работна заплата, която Вие обещахте и аз имах такъв въпрос в началото на мандата да постигнете със социалните партньори договорка за механизъм. Не виждам такъв механизъм. За адекватността на минималния доход, господин Министър, Ви благодаря за отговора, защото по-голямата част от него беше свързан с този гарантиран минимален доход. Но, ако мислите, че със 75 лв. не сме смешни в очите на хората,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Гьоков, Вие разширихте всъщност въпроса, като изброихте всички специфични препоръки в Доклада, които България получи и част от тях не са в компетентността на Министерството на труда и социалната политика и предполагам, че не очаквате аз да взема отношение. Позволих си да поискам това право, за да

другите неща, които изброихте, бих искал да посоча, че освен междуведомствения механизъм за връщане на децата в училище и тяхното задържане, за който и от тази трибуна са изнасяни конкретни резултати, в този механизъм, както Ви е известно, са обхванати и социалните работници, които заедно със служители от системата на образованието посещават домовете на децата и съответно ги мотивират да се върнат в училище. Не мисля, че тук водещото е насилието – това, което Вие отбелязахте, като същевременно със законови промени промени в наредбите, в подзаконовите нормативни актове беше обвързано получаването на много социални помощи с посещение на училището. Това също е част от механизма. Съвсем накратко, по отношение на първата препоръка, свързана с пазара на труда, Вие много добре знаете, че в системата на Министерството на труда и социалното подпомагане има 73 центрове, в които се оказват съвместно услуги по заетостта и услуги по социално подпомагане, в които са ангажирани служители на двете водещи агенции: Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми министър Петков. Продължаваме с питане към Вас от народните представители – Теодора Халачева и Петър Витанов относно изпълнение на Националната стратегия за детето, 2008 – 2018 г. Заповядайте, госпожо Халачева, да отправите питането. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! С Решение на Народното събрание от 31 януари 2008 г. е приета Национална стратегия за детето за периода 2008 – 2018 г. Стратегията е естествено продължение на реформата в грижата за децата в Република България, започнала с ратификацията на Конвенцията за правата на детето, приета с Решение на Великото Народно събрание от 11 април 1991 г., преминала през приемането на Закона за закрила на детето през 2000 г. и създаването на Държавната агенция за закрила на детето. В разработването на Стратегията се включиха

В резултат на техните компетентни усилия бе изработен стратегически документ, получил висока оценка както в страната, така и от нашите партньори в Европа, а и в целия свят. На много високи международни форуми Стратегията беше давана като добър пример за интегриран подход в политиките за децата. Тя дава обективна картина за условията за развитие на децата в България към момента на приемането й, както и за качеството на живот и възможностите за личностното им развитие. Набелязва конкретни политики и индикативни показатели за тяхното изпълнение в периода 2008 – 2018 Ще припомня на уважаемите народни представители само оперативните цели на документа, приет от предшествениците ни, защото смятам, че по темата за развитието на нашите деца трябва да има приемственост. Целите са следните: намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата; осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование; подобряване на здравето на децата; насърчаване на участието им при формиране и изпълнение на политики, свързани с техните права и отговорности; наблюдението и анализът на изпълнението на Стратегията е поверено на Държавната Агенция за закрила на детето. третата, шестата и десетата година в изпълнението й трябва да се изготвят доклади за анализи на постигнатите резултати по заложените цели, затова питането

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Халачева, съгласно Закона за закрила на детето държавната политика за закрила на детето се осъществява въз основа на приета от Народното събрание Национална стратегия за детето. Настоящата Стратегия е приета с Решение на Народното събрание от 31 януари 2008 както Вие посочихте, и определя приоритетните направления и действия за подобряване на благосъстоянието на децата в България за период от десет години. Тя е разработена в съответствие с целите и принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето.

Министърът на труда и социалната политика е един от органите за закрила на детето и участва в провеждането на държавната политика в областта на закрилата на детето в рамките на своята компетентност. По отношение конкретно на поставения от Вас въпрос за изпълнението и отчитането на Стратегията, следва да се има предвид, че съгласно Закона за закрила на детето дейностите по изпълнението на Стратегията се планират в ежегодно приеманите от Министерския съвет национални програми за закрила на детето. Програмите са оперативен документ, в който се планират задълженията на всички държавни институции, отговарящи за закрила на правата на децата в Република България, и в съответствие с техния най-добър интерес. Оценката от изпълнението на всяка национална програма се осъществява също ежегодно, като отчитането на постигнатите резултати е под формата на доклад, който се приема от Министерския съвет. Координацията по разработването и отчитането на националните програми също се осъществява от Държавна агенция за закрила на детето. По информация именно на Държавна агенция за закрила на детето, са извършени две междинни оценки на изпълнението на Стратегията – през 2011 г. и през 2015 г. Докладите са представени за обсъждане в Националния съвет за закрила на детето към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. През 2018 г. предстои изготвянето на цялостна оценка на изпълнението на Стратегията в рамките на Проект „Развитие на ефективни политики за спазване на правата на децата и участието им в механизма за вземане на решения при формиране на държавната политика, насочена към тях“. Този проект е на Държавната агенция за закрила на детето и се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. В заключение бих искал да отбележа, че Министерството на труда и социалната политика в рамките на своята компетентност изпълнява всички ангажименти, произтичащи от стратегическите документи в областта на закрилата на децата във връзка с деинституционализацията на грижата за деца, осигуряването на мрежа от нови социални услуги, развитие на услуги за ранна интервенция и превенция в семейна среда, както и услуги за ранно детско развитие.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Господин Министър, въпреки наличието на Стратегията и редица програми и документи, свързани с децата, факт е, че в България липсва целенасочена политика за инвестиране в нашите деца, а също и в техните родители. Редица изследвания в страната сочат, че инвестициите в деца, особено в ранно детско развитие, са с много по-висока обществена възвращаемост от инвестициите във всички други сфери. Липсата на адекватна политика за семейството се свързва с лошите за жалост в страната ни здравни и образователни показатели – с високия риск от поведенчески и емоционални проблеми, със злоупотребата с вещества, с престъпността, а също носи и сериозни обществени последици. Институциите трудно реализират задълженията си в ключови области, а без управленска воля българското дете не може да стане център на политики с устойчиви резултати. За жалост, проблемите са много и сериозни. Давам само част от тях. През 2016 г. по данни на Националния статистически институт 31% от децата на възраст между нула и седемнадесет години в Република България живеят в бедност. Това са 385 хиляди деца – най-високият дял на бедни деца, отчитан през последните 9 години. Увеличението на показателя спрямо предходната година е с 6,5 пункта, или близо 80 хиляди деца. Страната ни е сред държавите с висока детска смъртност в Европа, българските юноши са на първите места по ежеседмична употреба на алкохол и цигари. Това са стряскащи данни, а реалността всеки ден ги потвърждава, поради което намесата на държавата е спешна и необходима. Разбира се, има и положителни резултати от изпълнението на Стратегията и те трябва също да се отчитат. Например, смятам деинституционализацията за процес, който успяхте да доведете до положителни резултати.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Халачева, споделям тревогата Ви от високото ниво на бедност сред децата, което изисква интегрирани мерки за инвестиции в ранно детско развитие, подкрепа на детето в най-ранната му детска възраст и на неговото семейство, с оглед на превенция на рисковете за развитието му. Това, което бих споделил като комплексни мерки, които вече се предприемат в тази насока, са създаването и развитието на нови социални услуги като делегирани от държавата дейност. Това са центрове за обществена подкрепа, за настаняване от семеен тип, преходни жилища – това, което се извърши и продължава да се прави по линия на деинституционализацията на грижата за деца. Съответно нови услуги за деца, които се лицензират в Държавна агенция за закрила на детето, нови иновативни услуги за деца, които също се развиват, и мерките, насочени към децата и родителите в най-ранна възраст като продължение на проекта на Световна банка по социално включване, който също смятам, че може да бъде отчетен като успешен проект. Конкретно на въпроса, който зададохте. През 2018 г. изтича срокът на 10-годишната Национална стратегия за грижата за децата. Аз смятам, че трябва да има подготовка за нова стратегия и през тази година

да подготви наред с отчета и анализа на постигнатото в изпълнение на действащата Национална стратегия, да подготви и такъв стратегически документ за следващ период. Благодаря Ви, министър Петков. Моля да изразите Вашето отношение към отговора на министър Бисер Петков. Заповядайте, господин Витанов. Благодаря Ви, госпожо Председател! Уважаеми господин Министър, колеги! Споделям разбирането Ви, че правителството планира разработка на продължение на Националната стратегия за детето. Основният проблем на изпълнението на Стратегията през периода 2008 – 2018 г. е може би липсата на координация на различните секторни политики. Повече от 20 нормативни, поднормативни актове и стратегии регламентират подкрепата за децата и семейството, но те не са интегрирани. Помислете, може би новата стратегия да е стратегия както за детето, така и за семейството, и да бъде за период от 5 години, тъй като динамиката на социалните условия е много голяма и такъв времеви хоризонт предполага ефективни промени в Стратегията. А защо за детето и семейството? Защото семейната среда е тази, която дава най-пълноценни условия за детското личностно развитие и всяка грижа и подкрепа за деца, извън семейната среда, е просто компенсаторна. Изследване, проведено от Института за изследване на населението и човека през 2015 г., показва, че 91% от българските родители смятат, че политиката за подкрепа на семействата не е ефективна. Липсват качествени услуги за деца и достатъчно ресурси, отделени от държавата, за подкрепа на семейството – нещо, което бе заложено във философията на Националната стратегия за детето настоящата 2018 г. Ако се спазваха сроковете за нейното етапно отчитане, то щяхме да разберем, че има пряка връзка между тези близо над 250 хиляди деца с наднормено тегло, и липсата на условия за спорт в училище, например, или пък връзката между съдържанието на предаванията в медиите и детската агресия. Къде е заложената в Стратегията една четвърт предавания за децата и семейството в обществените медии? Защо те, които се финансират от държавния бюджет, не изпълняват решения на Народното събрание? Бих могъл да продължавам с примерите, но искам да отбележа най-важният проблем пред българските деца и семейства – то беше засегнато от колежката Халачева, а именно тяхното благосъстояние. Ако то не се подобри, всички други усилия са обречени на неуспех. Затова и моят апел е да работим всички в тази посока, защото тя е единствено вярната за страната. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Витанов. Пристъпваме към последното питане за днес, а то е от народния представител Георги Гьоков относно политиките на Министерството на труда и социалната политика по прилагане на препоръка на Съвета на Европейския съюз относно

представлява един от най-сериозните проблеми на пазара на труда. В Европейския съюз като цяло броят на хората – безработни хора повече от една година, се е увеличил над два пъти от 2007 г. насам и продължително безработните лица са вече половината от всички безработни лица в Европейския съюз, което е проблем със сериозни икономически и социални последствия. За съжаление, България не прави изключение. Въпреки сериозните различия по този показател между отделните държави членки, ние не сме от добрите примери. За нас продължително безработните са сериозно предизвикателство пред икономическия растеж. Тяхното намаляване и обратно – интегриране на пазара на труда, трябва да е първостепенна задача, защото дългосрочната безработица е проблем не само за самите безработни, проблем и предизвикателство при икономическия растеж. Вследствие от нея високият риск на социално изключване е бедност, а това води до значително увеличаване на социалните разходи и до проблеми за цялото общество. В България относителният дял на бедните в групата на заетите е 11,4%, докато при безработните този дял достига до 54,6%. Това означава, че рискът от бедност при безработните е близо пет пъти по-голям от този при заетите. Затова Съветът на Европа излезе с с препоръка относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда, която задава рамка за действие в подкрепа на трайно безработните лица, и предлага решение и стъпки за персонализирана подкрепа, чиято цел е трайно безработните лица да се върнат на пазара на труда. Можем да я разглеждаме и като част от разработването на Европейския стълб за социалните права. Препоръката не може да бъде заместител на националните икономически и социални политики, имащи за цел да създават нови работни места в държавите членки, без които търсещите работа лица не могат да бъдат реинтегрирани, но е полезен акт и е стъпка за постигане на целите на Стратегия „Европа 2020“, и за намаляване на безработицата като цяло. Затова е важно: какви действия са предприети от българските институции предвид високия дял на продължително безработните лица у нас, и по-конкретно въведени ли са в практиката споразуменията за интеграция на пазара на труда на продължително безработните лица? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Гьоков. Думата за отговор има министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. Заповядайте, господин Министър. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Гьоков, политиката за намаляване на продължителната безработица е приоритет в работата на Министерството на труда и социалната политика. Спецификите на мнозинството от продължително безработните лица ги превръща в една от най-уязвимите групи безработни лица. Това налага прилагане на последователна политика, насочена към активирането им, включително посредством подпомагането им да преодоляват проблемите, препятстващи ги да работят. В тази връзка България изпълнява Препоръката на Съвета на Европейския съюз относно интеграцията на дълготрайно безработни лица на пазара на труда, приета на 15 февруари 2016 г. За подобряване достъпа до пазара на труда на продължително безработните се предоставят адаптирани към техните потребности услуги за мотивиране за активно поведение, включване в обучение на възрастни, информиране и насочване към свободни работни места. Целта е предоставяне на качествени услуги за устройване на работа и съкращаване на продължителността на безработицата. При предоставянето на услугите за активиране на продължително безработни в Агенцията по заетостта се прилага подход, при който се отчитат индивидуалните потребности на лицата. През 2017 г. са актуализирани индивидуалните планове за действие на повече от 87 хиляди продължително безработни лица. На основата на анализ на причините за дългия период на безработица и личните потребности на лицето се предлагат съответните подходящи услуги. При необходимост те се включват индивидуално или групово в психологическо подпомагане за придобиване на умения за търсене на работа, повишаване на самооценката и преодоляване на личностните бариери. Продължително безработните лица могат да развиват уменията си за представяне пред работодател чрез включване в ателиета за търсене на работа. Когато индивидуалната подкрепа е насочена към разрешаване на специфичен конкретен случай, кейс мениджър извършва координация между различните институции. Продължително безработните лица се насочват към заетост по всички програми и мерки, подходящи за тях. В резултат на това през 2017 г. 37 017 продължително безработни са започнали работа, а 3700 от тях са придобили ключови компетентности или квалификация по професии, търсени от работодателите. В резултат от изпълняваната целенасочена политика за трудова интеграция на продължително безработните лица през последните две години е налице трайна тенденция на намаляване дела на регистрираните продължително безработни – от 44,3% през 2015 до 37,4% през 2017 г. Намалява и абсолютният им брой – през декември 2017 г. те са 74 117 при 139 130 през декември 2015 г. В изпълнение на Препоръката за интегриране на продължително безработните лица приложихме пилотен модел за съвместно обслужване от екипи на Агенцията по заетостта и Агенцията „Социално подпомагане“ на представители от уязвими групи, включително продължително безработни. По Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица се предоставят специализирани посреднически услуги, обучение и заетост на пълно или непълно работно време за срок до 12 месеца. По насърчителна мярка от Закона за насърчаване на заетостта работодателите се стимулират да наемат на работа продължително безработни за срок до една година. По проектите, изпълнявани съвместно със социалните партньори, се прилага комплексен подход, включващ предоставяне на обучение и заетост. През 2017 г. пилотно се изпълняваше и програма „Работа“, по която безработни лица от общини с високо равнище на безработица възстановяват или придобиват трудови умения. През настоящата година дейностите ще се реализират в цялата страна, в 193 общини с равнище на безработица над средното по Националната схема „Работа“. Всичко посочено недвусмислено показва, че България изпълнява Препоръката за трудова интеграция на дълготрайно безработните лица. Не на последно място са промените в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, с които бе регламентирано споразумението за интеграция в заетост, като част от индивидуалния план за действие на безработно лице. Споразумението включва предложението от Бюрото по труда към продължително безработно лице за ползване на конкретни посреднически услуги и за насочване към услуги, предоставяни от други институции, с цел преодоляване на индивидуални пречки за интеграция на пазара на труда. Работна група изготви Проект на споразумение, който беше утвърден с моя заповед и вече се използва от трудовите посредници в работата им с продължително безработни. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Петков. Господин Гьоков, имате думата в рамките на две минути. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър,

работната интеграция. Изключвам формалното отношение към споразумението за тази работна интеграция, което е писмено споразумение между регистрираното дълготрайно безработно лице и Единното звено за контакт с цел улесняване прехода на това лице към заетост на пазара на труда. Искам много дебело да подчертая – преките изпълнители, трудовите посредници, доколкото можем да ги наричаме Единно звено за контакт, не носят абсолютно никаква вина и отговорност за тази формалност. Колко възможности са разработени за ползване от посредниците за оказване на подкрепа на продължително безработни? Обяснете ми тогава: какво да бъде включено в това споразумение за работна интеграция, в пакета от индивидуални мерки, като целият арсенал от мерки за подкрепа се изчерпва в ограничени рамки и има силно ограничени средства? Посредниците създават и поддържат тесни връзки с работодателите, какво обаче прави държавата? Държавата казва на работодателите: „Държавните служби по заетостта не са важни. не сте длъжни по никакъв начин да се съобразявате с тях. Може и да не обявявате свободните си работни места там, дори и когато се прави пазарен тест“. А работодателите казват: „Защо да се обръщаме към бюрата, като няма качествена работна ръка?“. Реакцията на работната ръка: „В бюрата няма качествени работни места, защо да се регистрираме там?“. Държавата с всичките си действия и политики по заетостта и безработицата си затваря очите, когато работодателите не искат да дават нормални заплати, с които да привличат работна ръка, не искат да влагат средства за квалификация и преквалификация. Всички тези действия правят възможно Всички тези действия правят възможно навлизането на нископлатена чуждестранна работна ръка, дори да не е квалифицирана. Колко средства има в Националния план за действие по заетостта за квалификация и преквалификация за заетост? До колко продължително безработни ще стигнат и на колко от тях ще помогнат да се реализират

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Гьоков, не бих влизал в полемика с Вас по отношение на въпросите и конкретните процедури, свързани с прилагане на нормативни документи в сферата на заетостта, защото Вие сте част от тази система и сте ги прилагали дълги години. Отново подчертавам, споразумението за интеграция в заетост на дълготрайно безработни лица е утвърдено и вече се прилага в практиката. Това беше част от Вашия въпрос. Разбира се, че, като нововъведение, ще бъде направен анализ от неговото прилагане и ако е необходимо, ще се предприемат мерки за усъвършенстване. Вие зададохте много въпроси, на които няма да ми стигне времето да отговоря. В рамките на Националния план за действие по заетостта – програми на стойност 73 – програми на стойност 73 млн. лв., размерът на субсидията на работодателите за обучение и наемане на дълготрайно безработни лица Тоест направен е опит в размера на тази сума, която не е променяна в последните години, да се поставят конкретни приоритети, а водещият приоритет на тазгодишния Национален

Да, споразумението е факт и се работи по него, прилага се в практиката. Обаче проблемът с дългосрочно безработните лица си остава тревожен. На фона на неблагоприятната демографска ситуация, на фона на застаряващото ни общество с намаляваща работна ръка е затруднено осигуряването на социално подпомагане и пенсия. Престъпление е да си позволим като държава на пазара на труда да стои армия от продължително безработни. Постигането на устойчиво икономическо развитие на страната изисква динамичен и гъвкав пазар на труда и мобилност и мобилност на работната сила, която да отговаря на най-новите предизвикателства в търсенето на труда. Въпросът ми към Вас, господин Министър, имаше за цел да изясним: работи ли България по изпълнението на специфичните препоръки на Европейската комисия към страната ни, с които ни се препоръчва в областта на пазара на труда да подсилим и интегрираме социалните услуги и активните политики по заетостта, по-специално за дългосрочно безработните и за младите хора, които не участват под никаква форма на заетост, образование или обучение на пазара на труда. Не мога да кажа, че не се работи по по специфичните препоръки. Много ми се ще да кажа, че те дават резултат и че в отговора Ви виждам реални практически решения за реализиране на пазара на труда на продължително безработните лица в България, но не мога да го кажа най-малкото защото броят на продължително продължително безработните не намалява, а Препоръката е от 2015 г. Тези механизми, които сме изработили в нейна подкрепа и реализация, ги прилагаме вече втора или трета година. На преден план за мен излиза участието на работодателите в процеса на интеграция. Споменах Ви за Националния план за действие по заетостта и за необходимостта от целенасочени финансови стимули. Отново виждам, че ми свършва времето и си мисля, че този въпрос

министър на труда и социалната политика, за неговото участие в днешния парламентарен контрол, с което приключваме работата за тази седмица. Следващото заседание ще бъде в сряда, 28 февруари 2018